Najprije o amandmanu na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 304,

Sukladno čl. 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i spor. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju Željka Josić, Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici, evo pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Naime, predloženim zakonom usklađuje se nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive 2019/1158 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i stavljanju izvan snage Direktive vijeća 2012/18/EU. U skladu s ciljevima direktive potrebno je osigurati daljnje pretpostavke kojima će se omogućiti fleksibilnost u korištenju postojećih uvođenju novih prava, a sve u cilju većeg uključivanje roditelja u korištenje roditeljskog dopusta i ravnomjernije raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi. jedna od važnijih smjernica je uvođenje novog prava, a to je plaćeni očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene roditelje za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece kako bi se omogućila veća uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta, a time i potaknuli očevi na korištenje prava na roditeljski dopust. Za vrijeme korištenja prava naknada plaće predviđa se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, a pravo se može koristiti nakon rođenja djeteta, a najkasnije do navršenih 6 mjeseci života djeteta te se istovremeno predviđa i mogućnost korištenja prava na očinski dopust za slučaj smrti djeteta. Također se povećava i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654 kune na 7.500 kuna te se na istovjetan način uređuje i korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke. Ja bih ovdje samo spomenula da ovaj iznos naknade sada sada će se povećati treći puta od 2017. godine, 2016. iznosila je naknada 2.600 kuna, 2017. se povećala na 3.900 kuna, a 2020. na 5.654 kune i sada ju povećavamo na 7.500 kuna. Također se povećava naknada plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena sa sadašnjih 2.328 kuna na 3.658 kuna. S obzirom na potrebu preciznijeg uređenja i razrađivanja prekršajnih odredbi propisuju se i prekršajne odredbe za korisnike pravne osobe i odgovorne osobe, a u svrhu osiguravanja učinkovitog nadzora nad provedbom zakona. Propisuje se nadležnost inspektora tijela državne uprave koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem svakog u okviru svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. Ocjenjujemo da će se predložena normativna rješenja kojim se predviđa povećanje materijalnih prava proizvesti i značajan pozitivan učinak kroz poboljšanje statusa budućih korisnika koji će to pravo moći ostvariti. Financijska sredstva koja su potrebna za provedbu ovog zakona za uvođenje novog prava na očinski dopust, ali isto tako i povećanja proračunske osnovice iznose za ovu godinu 90 miliona 882 tisuće kuna, a za naredne godine 272 miliona 646 tisuća kuna na godišnjoj razini. Ono što bih htjela dodati da analizom službenih podataka o rodiljnim i roditeljskim potporama u razdoblju od 2016. do 2021. godine ukazujemo na konstantan porast broja korisnika proračunskih izdataka. Ako usporedimo 2016. i 2021. povećan povećan je broj korisnika za 8% i prošlu godinu smo završili sa 173.444 korisnika. U ukupnom broju korisnika, broj očeva nam je porastao, točnije 2016. je bilo negdje oko 3.400 korisnika, a 2021. 8.719 korisnika. Ako gledamo udio očeva u ukupnom broju korisnika on je porastao sa 2% na gotovo 5%. I upravo zato smatramo kako i uvođenje očinskog dopusta plaćenog u cijelosti u odnosu na plaću korisnika neprenosivog dijela koji se koristi, koji koristi otac u sklopu roditeljskog dopusta je vrlo značajan poticaj povećavanja muških korisnika u sklopu rodiljnih i roditeljskih potpora. Nadalje ćemo u skladu s programom Vlade RH za 2020. do 2024. nastaviti provoditi mjere koje su bitne za cilj daljnjeg povećanja visine naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust. Ovo je osobito važno kako ne bi došlo do znatnijeg pada životnog standarda za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, ali isto tako imajući u vidu da su nedovoljno visoke razine naknada jedan od uzroka i slabijeg odaziva korištenja roditeljskog dopusta majki i očeva. Zahvaljujem vam se, evo očekujem da ćemo se uključiti svi u konstruktivnu raspravu i da ćete prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo, imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice lijepo je što se ova direktiva implementira, što se želi više uključiti očeve, ali isto tako problemi EU i problemi Hrvatske puno puta nisu isti i ja ću se u ovoj replici osvrnuti na jednu kategoriju koju čini mi se da smo malo predugo zanemarili, a radi se o djeci odnosno roditeljima koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju i nekako sam očekivala da ćemo ovim izmjenama i dopunama i njihovu naknadu korigirati. Ona se nije mijenjala 5 godina. To je naknada koja se odnosi na ono razdoblje od navršene 1 godine života do 8 godina života i ona iznosi nekih 2.300 nešto malo više. Imamo čak i obećanje premijera Plenkovića da će se to korigirati, pa me interesira kada se to misli i zakonski riješiti, hvala. Zahvaljujem. Vi vjerojatno govorite o dopustu roditelja za dijete koje ima teže smetnje u razvoju, koja traje u stvari do osme godine života. U ovim izmjenama to nije obuhvaćeno jer se ovdje uvodi direktiva odnosno implementira se u naše nacionalno zakonodavstvo. Ono što nama predstoji je novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama gdje nećemo sigurno zaboraviti tu skupinu roditelja za koje znamo da imaju doista velike probleme i da novčane naknade su doista malene. No ono o čemu moramo i dalje voditi računa da ovaj zakon obuhvaća veliki broj kategorija i jednostavno lančano se povećava ne samo ta već i neke druge kategorije koje moramo obuhvatiti u slijedećim povećanjima, a samo povećanje iznosa naknade se planira za početak slijedeće godine. Slijedeća replika poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Poštovana državna tajnice, moje pitanje vama je da li je moguće kad roditelj koristi pravo na rad s polovicom radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju da se to poslodavcu uračunava u kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom. Na taj način bi se poslodavci lakše odlučili ostaviti takve osobe u radnom odnosu, hvala lijepo. Odgovor. i dijelom surađivati sa Zakonom o socijalnoj skrbi upravo zbog ovih kategorija, ali isto tako i nekim drugim zakonima kao što je Obiteljski zakon. S obzirom na pitanje koje ste meni uputili evo ja vjerujem da ova kvota bi trebala barem na neki način biti priznata po tom, po toj osnovi, ali evo možete nam uputiti konkretno pitanje jer ne znamo o čemu se radi, ovdje ste postavili općenito pitanje, pa ćemo svakako vam na to dostaviti odgovor. Slijedeća replika poštovana zastupnica Nada Murganić. Europskog parlamenta i vijeća vezano za očinski dopust i to je nešto šta je sasvim novo u RH i svakako je za pozdraviti, međutim ja bih htjela sada svoje pitanje usmjeriti na tu činjenicu da već po sadašnjem zakonu očevi mogu koristiti ili rodiljni dopust uz suglasnost majke ili roditeljski dopust dijelivši ga sa majkom 4+4, dakle ako se otac uključi u korištenje roditeljskog dopusta ima korištenje ukupno ova oba dva roditelja mogu biti sa svojim djetetom 14 mjeseci, to je po meni jedan benefit i to je odlično za dijete i za roditelje, ali me zanima da li imate podatke koliko je očeva to koristilo i ako niste s time zadovoljni koji su razlozi. (HDZ)** Hvala. Ja bi možda krenula od ovog zadnjeg zašto nismo s time zadovoljni, vi znate da smo mi još uvijek tradicionalna sredina gdje najveći dio obaveza i skrbi o djetetu i drugim članovima obitelji preuzimaju same majke. Ovo je nešto što je možda neću reći novina, ali nešto što će ipak očinski dopust u RH kao novo pravo omogućiti očevima da više sudjeluju upravo u skrbi o djetetu u tim najranijim ali isto tako da podjele i obiteljske obaveze. Ono što smo analizom podataka koji su nam dostupni jer pratimo naše korisnike uočili smo da sa povećanjem naknada koje su krenule od 2017. bilježimo i porast očeva koji su se uključili u roditeljski dopust. S tim da moram reći da onaj dio neprenosivog dijela je puno atraktivniji za naše očeve, još uvijek broj korisnika u rodiljnom dijelu, u dodatnom rodiljnom Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice dobro je naravno da ovim izmjenama zakona rastu roditeljske naknade sa ovih postojećih 5.654 kune na 7.500 međutim svjesni ste, razgovarali smo i na odboru o tome da itekako ima mjesta za dodatna poboljšanja i izmjene, pa jedno od toga je činjenica da radimo malo sve skupa u zadnji čas znači do 1. kolovoza smo obavezni se uskladiti sa eu direktivom, to je prva stvar, druga stvar mi smo izabrali najmanji onaj broj dana gdje očevi mogu koristiti dakle 10 dana odnosno 15 dana. Primjeri drugih država u Europi su puno bolji, imate ne znam Austrija očev mjesec, Finska 54 dana, Slovenija 30 dana itd., pretpostavljam naravno da je to financijske prirode, ali brojni prijedlozi su vam iznijeti evo kažem i na odboru da bude recimo barem dva mjeseca i da od toga mjesec dana bude recimo obavezno, kada ćete ići u dodatne izmjene zakona koje smo vam predlagali i na odboru, a i u javnom savjetovanju, hvala. **Josić, Željka (HDZ)** Hvala. Što se tiče samog očinskog dopusta mi ga jesmo sada stavili na 10 dana i o tome smo raspravljali i na odboru da nije to zabetonirano, dakle to je dapače pravo oca koje se može i dalje povećavati. S druge strane da vi ste tu naveli Austriju, ali postoje i druge zemlje koje su uvele pravo 10 dana isto u visini plaće ne znam Švedska, Italija, koje isto tako imaju to pravo. No cilj i je očinskog dopusta da potaknemo roditelje da sudjeluju u većoj mjeri u onom drugom dijelu odnosno u rodiljnom ili roditeljskom Ovo pravo vjerujemo da će nam u tome pomoći, vi znate da prema direktivi mi moramo poslati izvješće kolika je učinkovitost bila samog uvedenog novog prava. Slijedeća replika poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, evo ga, vidjeli smo da je zakon stupio prvi puta 2008.g. i da je već 6 puta mijenjani, znači da se uvijek teži da se poboljša, a mi koji smo i prije rodili znamo kakva smo prava uopće imali i što smo mogli ostvariti, pogotovo roditelji koji su bili samozapošljivi, pa bi vas ja ovoga evo imam jedno pitanje vezano za ovo predloženo povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koje se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654 kune 20 lipa to je znači 170% proračunske vrijednosti osnovice na 7.500 kuna to je 225,5% proračunske osnovice. Ja itekako mislim da je to i dobra i demografska mjera pa bi vas molila za vaš komentar. Pa ja samo mogu komentirati da da potrebno je povećavanje ova mjere koja je odnosno prava i potpore koja djeluje direktno na budžet samih roditelja no nemojmo zaboraviti da potpora nije jedino što može utjecati na negativne demografske trendove. Dakle, tu moramo imati cijeli jedan niz mjera koji se nastavljaju na ovu potporu. Hvala, slijedeća replika zastupnica Nemet. Izvolite. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice pozdravljamo izmjene zakona koji idu u prilog roditeljima i povećanju roditeljskih naknada i svakako prilika za očeve da iskoriste taj očev dopust od 10 dana. Međutim, smatramo da je zakon možda trebalo donijeti puno ranije, da nije trebalo čekati podne jer više niti nije pet do podne nego je podne. I zanima me također činjenica da će sa 1. kolovozom stupiti na snagu i da li će sa novim zakonom trenutni roditelji koji koriste roditeljsku i rodiljnu naknadu imati nekakve osnove za povećanje iste ili ćemo ne daj Bože doći opet do nekakve vrste diskriminacije između roditelja. Hvala. **Glasovac, Sabina Hvala na pitanju. Naravno da nećemo nikoga diskriminirati, po službenoj dužnosti će se svim korisnicima postojećim obračunati povoljnija naknada koja je za njih povoljnija. Isto tako tu ćemo tu vodimo računa i o onima koji su predali zahtjev, a još nisu dobili rješenje i za te korisnike će biti povoljniji uvjeti. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika, kolegica Maksimčuk. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvažena državna tajnice pozdravljam svaku mjeru koja će doprinijeti podizanju životnog standarda obitelji s djecom, a obzirom da se svi kunemo u mlade da su naša sadašnjost i budućnost o njima moramo posebno skrbiti. U sklopu ovih hvale vrijednih mjera trebali bi se okrenuti njima kao krajnjim korisnicima te voditi računa o tome kako su mladi, a posebno žene u lošijem položaju. Ovim zakonom propisani su uvjeti za korištenje roditeljskog odnosno rodiljnog dopusta za samozaposlene i zaposlene majke, a vezane su uz mirovinski staž i trebaju ispunjavati minimalno 9 mjeseci u kontinuitetu odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednjih 2 godine. Obzirom da su na početku radnog i roditeljskog staža možda bi im trebali pružiti mogućnost fleksibilnijih uvjeta, umanjiti ove minimalne propise

Hvala na pitanju, što se tiče samih uvjeta da oni su propisani kako ste ih naveli, no oni su se 2020. sa zadnjim izmjenama mijenjali. Sada su 9 mjeseci u kontinuitetu odnosno 12 sa prekidima unutar 2 godine. Prije je to bilo puno više 12 u kontinuitetu i 18 u ta 24 mjeseca. Ima li prostora, dakle ako govorimo o mladima i o budućnosti ove zemlje svakako o tome tome trebamo razmišljati. I ovdje vam ne mogu obećati ali u svakom slučaju vaš prijedlog ćemo uzeti u razmatranje. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika kolegica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, moje pitanje će se odnositi na očinski dopust i posvajanje. Dakle, prošle godine prema podacima ministarstva je bilo posvojeno 145 djece, pretprošle 130 što je više nego u godinama prije i što zapravo taj povećani broj posvajanja apsolutno podržavamo i sad je tema očinskog dopusta. Da li je moguće da se očinski dopust odnosi i na očeve koji su dakle postaju posvojenjem djece bez obzira na starost tog, te djece jer govorimo zapravo o 145 očeva odnosno 130 očeva, o relativno malom broju, a čini mi se da bi to bilo izuzetno

Hvala. Vi znate da što se tiče naših posvojitelja, oni koji posvajaju dijete do 8 godine imaju pravo na onih 6 mjeseci roditeljskog dijela odnosno do 18 se uzima onih 6 mjeseci prvih. Što se tiče samog očinskog dopusta mi smo vrlo jasno to propisali da je od rođenja ustvari do 6 mjeseca djetetovog života. Da li postoji nekakva određena fleksibilnost uvijek možemo tu fleksibilnost razmotriti. Hvala. Slijedeća replika kolega Bedeković. Izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovana državna tajnice ovim se izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama povećava najviši iznos plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje i kao što ste rekli dakle sa sadašnjih 5.654 na 7.500 kuna. Ja ću podsjetiti, a i sami se u svom uvodnom izlaganju rekla da je ovaj iznos u mandatu vlade Andreja Plenkovića povećavan sad po treći puta. Točnije 2016. godine ovaj iznos je iznosi

(SDSS)** Zahvaljujem. Uvažena državna tajnice već ste spomenuli međutim nije na odmet ponovno da nam pojasnite na koji način će se uspostaviti odnos između trenutno važećeg zakona odnosno prava koje se koriste i novog zakona koji je svakako povoljniji za korisnike, kao što sam rekla, nije naodmet da se to pojasni svim onima na koje će se novi zakon odnositi. Hvala. Odgovor na repliku. Govorim o zaposlenim i samozaposlenim roditeljima. Oni koji su podnijeli, a nisu dobili rješenje, oni će se riješiti isto u skladu sa novim zakonom po onim uvjetima koji su im povoljniji. Hvala. Sljedeća replika, kolega Brčić, izvolite. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala potpredsjednice. Poštovana državna tajnice. Pa evo dosadašnjim zakonom smo imali kolektivni ugovorom da nakon rođenja djeteta otac dobije 5 dana dopusta, 5 znači radnih dana i često puta je morao koristiti odmah nakon rođenja, dan nakon rođenja tako da često puta supruga još ne bi ni izišla iz bolnice, a to vrijeme bi prošlo, ja vjerujem evo, da će ovo sada ovih u okviru očinskim dopustom, okviru 6 mjeseci koliko sam razumio, da će se iskoristiti upravo najbolje vrijeme kada je suprug najpotrebniji djetetu, a ne da bi za to vrijeme, primjerice, iskoristilo samo za slavljenje rođenja djeteta, što je jako dobro, ali u svakom slučaju najbitnije u tom vremenu kad supruga iziđe iz bolnice i dijete da budu upravo kod nje. **Glasovac, Sabina (SDP)** Da. Naime, očinski dopust se koristi u trajanju od 10 dana i koristi se unutar prvih 6 mjeseci. Obaveza poslodavca je da korisniku omogući korištenje tih 10 dana unutar tih 6 mjeseca od rođenja djeteta do 6 mjeseca djetetovog života i mi smo tu propisali da je preporuka, naravno, za roditelje da koriste očinski dopust, a obaveza za poslodavca i ono što je razlika u odnosu na zakon koji ste spomenuli je da se ova potpora plaća iz državnog proračuna, a ovo što ste vi spomenuli je bilo na teret poslodavca, ali evo, mi vjerujemo da će poslodavci ipak zadržati i tih, i te dane jer to nam isto pokazuje koliko su onda osjetljivi za obitelj. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika, kolegica Puljak, izvolite. Evo zahvaljujem. Pa dakle evo, pozdravljamo izmjene ovog Zakona, uvođenje svakako očinskog dopusta. Evo, loše je to što je to u zadnji čas i možda bi bilo bolje da nismo minimalno nego smo krenuli sa nekim većim brojem dana, ali evo, neke su zemlje EU poput Luksemburga reformama svog zakonodavstva čak uvele nekakve poticaje da očevi koriste ovaj, da tako nazovem, roditeljski, tako su uveli nekakve financijske stimulanse, recimo čak u Bugarskoj imate slučaj da očevi imaju 30% veće naknade u odnosu na majke koje koriste isti taj dopust, pa jeste li razmišljali o tako nekakvim dodatnim stimulansima da zapravo potaknemo, je li, očeve da koriste evo i sad ovaj očinski dopust, ali i ranije ovaj roditeljski. **Glasovac, Sabina Da, to ste dobro primijetili, da se koristi stimulansi. Samim povećanjem roditeljske naknade za korištenje roditeljskog dopusta, mi smo primijetili da je to već bio jedan od poticaja koji je, koji su, koji je natjeralo, na neki način naše roditelje, očeve da koriste i taj dio naknade. Svakako povećanje samog iznosa naknade je stimulans jer znamo da i očevi imaju često veće plaće od same majke i dogovor unutar obitelji je takav da onaj koji imaju manju plaću ustvari je i korisnik naknade no nama je cilj daljnje povećavanje naknada iz razloga da one budu dostupne i jednako da se koriste između oboje i oca i majke i da majke ne ostavljamo previše izvan tržišta rada. Hvala. Sljedeća replika, kolegica Zmaić, izvolite. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala potpredsjednice HS-a, uvažena državna tajnice. Plan i program u mojoj Vladi RH svakako je demografska revitalizacija, a to je jedna od mjera i strateških ciljeva za budućnost naše lijepe Hrvatske. Ovim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim dopustima uvode se neka nova prava od plaćenog očinskog dopusta, povećanja roditeljske naknade i druga prava, iako živimo u vremenu izazova gdje su još uvijek prisutne posljedice Covida-19, krize uzrokovane ratom u Ukrajini, jesu sve veći troškovi života, ali unatoč tome, Vlada RH osigurala i planira još osigurati dodatna financijska sredstva u proračunu kako bi se ove aktivnosti mogle provoditi u djelo. Može li te to malo prokomentirati i reći da to ipak nisu mala financijska sredstva iz proračuna RH? Hvala. **Glasovac, Sabina Pa ako ćemo govoriti o ukupnom iznosu koji je isplaćen za rodiljne i roditeljske naknade od 2016. do sada, onda vidimo da je to u stalnom porastu. Naime, 2016. smo koristili za ove naknade oko 1,8 milijardi kuna, a sada koristimo, evo, 2021. isplaćeno je oko 2,8 milijardi kuna kuna za ukupno rodiljni i roditeljsku potporu. Naravno da bez obzira na sve što se događa, jesmo, svjesni smo i situacije u kojoj smo se našli, no, moramo isto tako bit svjesni da ulaganje u roditelje je nešto što je investicija za našu budućnost, odnosno time ulažemo i u našu djecu, tako da sva povećanja koja smo najavili, mi ćemo ih i ostvarit jer to i je ustvari naša budućnost. Hvala. Sljedeća replika, kolegica Vlašić Iljkić, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovana državna tajnice. Ovim Zakonom se povećava naknada plaće za rad s polovicom punog radnog vremena za 2328 kuna na 3658 kuna, što je dobro za poboljšanje standarda osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja. Također, ako gledamo cjelovito probleme osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama, a oni su brojni, pogotovo ako uzmemo i smještajne kapacitete, da li ste predvidjeli mogućnost da pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, koriste osobe koje vode brigu i žive u kućanstvu sa osobom s invaliditetom, odnosno sa djetetom, a da se ne radi o roditeljima. Takvo je rješenje primjerice, bilo primijenjeno u zakonskoj izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, što se tiče prava na status njegovatelja, pa koliko je to moguće primijeniti i u izmjene ovog zakonskog propisa? Zahvaljujem se. Željka (HDZ)** I sami ste rekli da Zakonom o socijalnoj skrbi je predviđeno u sklopu naknade koja se isplaćuje za roditelja njegovatelja, dakle radi se o djetetu sa teškoćama u razvoju koje je primarno u sustavu socijalne skrbi. Što se tiče ovih prava, ona su namijenjena u ovom ranom dijelu otprilike negdje do 8 godine, ali ja bih tu htjela naglasiti da ovo pravo koje se koristi sa polovicom radnog vremena u sklopu zakona rodiljnih i roditeljskih potpora nema ustvari vremensko ograničenje nego da se ono koristi dok god roditelj ostvaruje ta prava s obzirom na njihov radnopravni status. Zakonu predvidjeli da se to odnosi na roditelje jer je i sam naziv takvog zakona i na sve one korisnike te naknade kojima nadležna tijela daju roditeljsku skrb, odnosno

Mi smo se odlučili za model 10 dana 100% financirano od strane države. One države koje su, imaju manje, a pročitat ću ih da ne bi neš preskočila, npr. Mađarska, Švedska, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Rumunjska. One su se odlučile za isti takav model kao mi samo imaju manje dana, a oni koji imaju više dana, oni su izabrali model koji kaže da će imati više dana, ali neće snositi u 100%-tnom modelu ili su to limitirali, kao što je recimo, Slovenija, kaže imat će 30 dana, ali je limitirano na 763 eura koji će dobiti netko tko je na tih 30 dana. Jesam ja u pravu kad mislim da smo mi izabrali model da budemo u sredini i da za to snosi 100% država, a ne da opterećujemo, bilo poslodavca, bilo samog čovjeka da dobiva manje novca. Mislim da je to dobro, ali pitam vas. **Glasovac, Sabina Sad jesmo li u sredini ili ne, evo ja bih voljela da smo malo iznad te sredine, ali u svakom slučaju naše mišljenje je da očev dopust mora biti plaćen u visini, u iznosu same plaće i to je ono s čim smo se odlučili krenuti, mislim da je to dobar put jer ovo samo, vi ste sami spomenuli da neke zemlje su se odlučile i na duže trajanja, ali ta naknada nije u potpunosti plaćena, to su iznosi 70, 80% ili je plaćen 1. tjedan ili prvih nekoliko dana i ono što je isto tako bitno, o kojim danima ovdje govorimo. Mi govorimo o radnim danima, recimo, Slovenija ima kalendarske dane, tako da postoje velike razlike. Razlike su naravno vezane i za samo stanovništvo, stanovništvo, kulturološke i druge karakteristike. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika, kolegica Jelkovac, izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice, vidimo da se radi što veće fleksibilnosti korištenja roditeljskog dopusta uvodi mogućnost korištenja onako kako se partneri dogovore, ili pojedinačno ili čak istovremeno ili naizmjenično i mislim da je to dobro. Uvođenje očinskog dopusta također je sigurno novina koja će doprinijeti što što više jačanju uloge oca u tim prvim danima nakon rođenja djeteta i mislim da je to pozitivno jer su sada mnogi očevi morali uzimati godišnji odmor u te dane jer nisu mogli drugačije biti, pripomoći svojoj supruzi, pogotovo u situacijama gdje nema pomoći roditelja, mislim da je to vrlo značajno. Međutim, smatram da to neće biti dovoljno za što veće uključivanje očeva na način da što više koriste roditeljski dopust. Smatram da tu i poslodavci trebaju odigrati značajnu ulogu, a i mi i svi zajedno kao društvo trebamo slati

Sami ste spomenuli da poslodavci su isto tako ključni partneri u cijeloj ovoj priči. Mi smo u ovom Zakonu uredili ovih 10 odnosno 15 dana očinskog dopusta no svakako u korištenju, ne samo očinskog dopusta nego bilo kojeg drugog prava, poslodavac je tu ključan čimbenik i treba prepoznati samu bit današnje obitelji i koliko je potrebno fleksibilizirati i određene uvjete rada. Evo ja ću samo kratko spomenuti, mi smo proveli, već nekoliko godina zaredom provodimo jedan natječaj Poslodavac prijatelj obitelji za mikro, male, srednje i velike poduzetnike, gdje su sami poslodavci, čak najviše i oni mali prepoznali upravo obitelj kao ključnu i bitnu i počeli su mjere u svojim malim poduzećima, svojim malim firmama usmjeravati upravo prema svojim korisnicima, tako da smo ove godine imali prvi puta da su radnici .../Upadica: Hvala./... nominirali svoje poslodavce. **Glasovac, Sabina (SDP)** Sljedeća replika, kolega Deur, Hvala poštovana potpredsjednice, poštovana državna tajnice. Prije svega, želim pohvaliti ovu mjeru koju ste prepoznali, mlade ljude na državnoj razini. Mlade ljude koji žele osnivati obitelj, osnovati, sigurno da je to jedna mjera koja daje jedan poticaj i sva ta povećanja koja ste, ovih nekoliko godina uspjeli napraviti, evo želim i vjerujem da će to duboko u ovom dijelu očevi ući u jednu novu situaciju da mlade ljudi imaju jedan drukčiji poticaj i da je to partnerstvo dvoje mladih ljudi, imaju jedan drukčiji sustav i kao otac, evo baš se uistinu se radujem, a raduje me i činjenica i vjerujem evo, da ćete i poticaj dati vlasti Grada Zagreba da uistinu dobiju jednu novu poticaj uključivosti i ne rušenja na mladim obiteljima,

Lokalna samouprava mora nam isto tako biti partner u kreiranju određenih mjera iz vrlo jednostavnog razloga jer je lokalna samouprava najbolje prepoznaje svoje stanovništvo i potrebe svog stanovništva i to koristi u donošenju mjera. Hvala. Slijedeća replika kolegica Branka Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, preokretanje demografskih trendova sigurno je jedno od najvažnijih pitanja oko kojeg bi bilo dobro da imamo društveni konsenzus. Uvjerena sam da upravo ove izmjene i dopune zakona će u ovom visokom domu dobiti jednoglasnu podršku. Međutim, osim ovog zakona baš središnji državni ured kao i vlada nizom mjera žele ojačati obitelj stoga imamo i populacijske, ali i porezne, socijalne i stambene mjere. Samo kad je u pitanju poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima preko 500 vrtića dobili su određene iznose sa kojima su se ili ili gradili ili rekonstruirali i renovirali i slično. Molila bi vas da nam kažete što još radite po pitanju preokretanja demografskih trendova. Hvala. Izvolite odgovorite na repliku. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem. Što se tiče samog ureda, ured je horizontalan i mora surađivati sa svim ostalim resorima. Ja bi samo napomenula nekoliko mjera koje su se provodile od 2016. do danas i koje su se u stvari uvele. Od onih mjera koje su bile usmjerene na aktivne politike zapošljavanja, zašto sam krenula odovuda, ako pogledamo mlade ljude oni vrlo jasno verbaliziraju svoje probleme, a to su obrazovanje, zapošljavanje, tržište rada, stanovanje kako bi mogli formirati svoje obitelji. Zatim tu su porezne olakšice na mlade ljude, za mlade ljude do 25 i do 30 godine odnosno u potpunosti i u 50%-nom iznosu, snižena stopa PDV-a za dječju hranu, sjedalice, pelene, besplatni udžbenici, ulaganja u stambeno

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice Josić, kad govorimo o roditeljskoj naknadi odnosno o drugih 6 mjeseci nakon što se dijete rodi onda u stvari govorimo o naknadi koja je unatrag 5,5 godina povećana za skoro 5.000 kuna u mandatu ove vlade i na tome vam ja državna tajnice čestitam. Dakle, ona je sa 2.600 kuna povećana ovim izmjenama i dopunama zakona za 7.500 kuna. To me iznimno raduje i veseli. Ono što također pozdravlja jest novo pravo uvođenja očinskog dopust u trajanju od 10 do 15 dana ukoliko se radi o blizancima, a isto tako ono što želim posebno istaknuti jest

Pa evo zahvaljujem vam na poštovana zastupnice, da ovo je pravo koje je nužno za uvesti i u smislu očinskog prava koje je novo pravo kod nas od tih 10 odnosno 15 dana za blizance, treće, trojke i one obitelji koje dobiju u isto vrijeme više djece. Ono što je možda u ovom svjetlu u kojem ste htjeli me vjerojatno i pitati mladih ljudi koliko će ta mjera biti poticajna za mlade obitelji, ja vjerujem da hoće iz vrlo jednostavnog razloga jer u današnje vrijeme doista je privilegija da u vrijeme rođenja djeteta oba roditelja budu zajedno kod kuće i da se o njemu brinu. Zahvaljujem. Slijedeću repliku ima kolega Majkl Jakšić, Mišel Jakšić. zašto smo izbjegli rješavanje pitanja naknada za blizance i za tamo gdje imamo troje i više djece, što ćemo s onim poslodavcima gdje ima roditelj mogućnost raditi na pola radnog vremena, a imamo nekih prijava da ih onda svjesno šalju van mjesta prebivališta na rad pa to ne ispade 4 sata nego više sati. I s obzirom za kraj da svi znamo da imamo ogromnih demografskih problema i da ne možemo baš emitirati previše optimizma s obzirom na trend u kojem smo se našli koje su slijedeće mjere, slijedeći koraci, slijedeći prijedlozi ispred ministarstva? Hvala vam. Hvala lijepo. Evo ako možete kratko za ove silne mjere. nadležnom inspektoratu obrati jer ako imaju pravo, a to je njihovo zakonsko pravo na polovicu radnog vremena onda to pravo trebaju i koristiti. Ovo drugo što ste me pitali dakle u sklopu, ako me pitate samo u sklopu ovog zakona za roditelje koji imaju blizance, treće i svako slijedeće dijete planirano je povećanje naknade. Mislim da se tu možemo svi složiti da je naknada od 2.300 prilično Ono što ćemo dalje planirati, unaprijedit ćemo ovaj zakon ali potpora nije jedino što možemo dati i što možemo propisati ustvari našim stanovnicima već i cijeli niz usluga i suradnja sa

sva istraživanja pokazuju da će očevi vrlo rado koristiti roditeljski dopust ukoliko imaju adekvatnu naknadu za izostanak s posla i kompenzaciju onoga što u svijetu rada u financijskom smislu gube. E sad, ovo je plemenita intencija, međutim mi smo svjedoci toga da je izostanak delimitiranih naknada odnosno još uvijek postojanje gornje granice koja definira naknade vrlo često prepreka u korištenju punih roditeljskih dopusta i bojim se da bi se to moglo dogoditi i ovdje jer su očevi upravo ti koji češće nažalost bolje zarađuju i ovo bi ih moglo odmaknuti. Zašto ste odustali od vašeg predizbornog obećanja sad već u drugom ili trećem ovaj nastavku, pokušaju od obećanja da ćete delimitirati roditeljske naknade, zašto ste odustali od toga? **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala. Izvolite. **Josić, Željka (HDZ)** Ja vam ne mogu reć da smo mi odustali od toga, ali evo samim time što smo već tri puta povećali ove naknade vrlo jasno govorimo u tom smjeru da ta naknada mora bit veća i da mora bit prihvatljiva i majci i ocu. Ja sam spomenula već u početku kako je samo povećanje od 2017. na samo 3.900 kuna već potaknula jedan dio očeva koji su se odlučili na korištenje roditeljske naknade, a svako slijedeće povećanje blago povećava taj udio očeva. Evo ja vjerujem da će i ovo sada povećanje ipak potaknuti naše očeve uz sam očinski dopust da nastave koristiti roditeljski dopust i samo iz činjenice da smo ga maksimalno fleksibilizirali i dobili su ta dva mjeseca neprenosivog dopusta koji mogu samo očevi koristiti. Hvala lijepo, gđo. državna tajnice vi se možete malo sada opustit na svom mjestu prije nego krenemo u Sisak i počinjemo sa, ćemo zajedno, počinjemo sa raspravom u ime klubova, prvi je Klub zastupnika SDP-a, kolegica Sabina Glasovac će govorit. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice dobar dan još jednom sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Razlog donošenja ovog zakona je obveza države da se do 2. kolovoza ove godine, znači za 20 dana uskladi s Direktivom 2019/1158 Europskog parlamenta i vijeća koja je donesena prije 3.g. znači 2019.. Navedena direktiva govori o ravnoteži između privatnog i poslovnog života kojom se treba osigurati provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca s obzirom na njihove mogućnosti na tržištu rada, ali i ravnopravnu podjelu prava i obveza skrbi između oba roditelja. Do 2. kolovoza 2024. moramo se uskladiti s direktivom u pogledu plaće ili naknada plaće za posljednja dva tjedna roditeljskog dopusta, nadam se da taj dio nećemo isto raditi ovako 20 dana prije isteka roka. Navedena direktiva jasno propisuje da države članice moraju osigurati da svaki zaposleni radnik odnosno radnica ima pojedinačno pravo na roditeljski dopust u trajanju od 4 mjeseca od čega su dva mjeseca neprenosiva i to nevezano uz radnopravni status roditelja, naglašavan nevezano uz radnopravni status roditelja. Ovaj zakon u čl. 9. kojim se mijenja čl. 13. i st. 3. i 4. je u neskladu s direktivom jer se pravo oca na korištenje roditeljskog dopusta uvjetuje rodnopravnim statusom majke i pravima koje je ona koristila ili za čije korištenje je ispunjavala uvjete. Time se mimo duha direktive diskriminiraju očevi u odnosu na majke jer majke odnosno žene za razliku od očeva mogu dopust koristiti neovisno o radnom pravu statusa očeva. sustav roditeljskih potpora bi trebao biti u interesu djeteta uvažavajući stvarnost koja sadržava različite obiteljske i životne prilike. Ako se ovim propisom uređuju prava roditelja i njemu sličnih osoba nedopustivo je da se zakonom ne obuhvaćaju sve vrste obitelji, partnerstva i korisnika. Pri tom mislimo na bračne i izvanbračne, životne partnere i partnerice, jednoroditeljske obitelji i u određenim slučajevima i druge osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. U praksi se javljaju situacije da biološki otac više nije prisutan odnosno ne živi s majkom djeteta, a njezin bračni odnosno izvanbračni drug ili životni partner ili partnerica žive u istom kućanstvu i u naravi stvarno skrbe o djetetu svakodnevno. Ne možemo se praviti da takve situacije ne postoje i te situacije iako možda iznimne moramo obuhvatiti zakonom i propisati mogućnost prenosivosti tog prava na navedene osobe, te omogućiti dostupnost ovog prava onima koji zaista skrbe o djetetu. Pri tom treba uzeti u obzir činjenicu da se ponekad očinstvo utvrđuje na temelju priznanja, te da formalne procedure ne smiju utjecati na odgodu početka korištenja prava. Isto tako smatramo da pravo na očinski dopust ne bi trebalo biti dostupno odnosno da bi trebalo biti dostupno i posvojiteljima i udomiteljima, te ostalim osobama kojima je dijete povjereno na skrb posebno ako se posvojenje odnosno povjeravanje na skrb događa unutar prvih 6 mjeseci djetetova života. Pravobraniteljica za djecu je također upozorila da treba razmotriti proširenje dobne granice za korištenje roditeljskog dopusta i za djecu koja su posvojena nakon osme godine života, što bi u jednu ruku bio motivirajući faktor za posvojenje ove skupine za koju znamo i kažemo pod navodnicima da je teže posvojiva, ali primarni cilj i primarni razlog bi bio taj jer je kod te djece prilagodba na nove životne uvjete puno dugoročnija, složenija i treba otvoriti mogućnost da posvojitelj bude uz dijete i nakon isteka posvojiteljskog dopusta. Četvrto, poseban slučaj su jednoroditeljske obitelji koje su u odsustvu partnera ili partnerice u drastično nepovoljnijem položaju u odnosu na sve druge. Samohrani roditelj ima manje dopusta nego roditelj u braku, a s obzirom da sam skrbi o djetetu za njega ili nju bilo bi povoljnije da ima mogućnost dopusta u barem jednakom trajanju kao i osobe koje skrbe o djetetu zajedno s partnerom ili partnericom. Roditeljima iz jednoroditeljskih obitelji bi trebalo isto tako omogućiti korištenje čitavog dopusta uključujući dva inače neprenosiva neprenosiva mjeseca da samohrana majka odnosno otac imaju pravo koristiti dopust u maksimalnom propisanom trajanju do 8 mjeseci, proširiti krug osoba na koje se može prenijeti dva mjeseca dopusta na osobe iz šire obitelji ili osobe koje žive u istom kućanstvu. Istraživanja pokazuju da će očevi koristiti dopuste, to je ovo što sam vam rekla u replici, samo ako imaju kompenzaciju na izostanak s posla i nadoknadu adekvatnih prihoda. Mi pozdravljamo povećanje maksimalne visine iznosa naknada na 225% proračunske osnovice mjesečno, međutim držimo nužnim ukinuti gornju granicu naknade za roditeljski dopust odnosno odnosno delimitirati konačno naknade. To je između ostalog bilo i vaše predizborno obećanje. U slučaju da ga odlučite i dalje ne ispunjavati i da inzistirate na ostanku gornje granice smatramo da nju nikako ne bi trebalo vezati uz proračunsku osnovicu kao što je slučaj sada nego uz prosječnu plaću u Hrvatskoj, potpuno je jasno zašto. Proračunska osnovica se ne indeksira s troškovima života i već dugi niz godina se ne mijenja. Uz to u praksi se često događa to da očevi ne koriste pravo na roditeljski dopust i dva mjeseca dopusta prenose na majke upravo iz financijskih razloga jer nerijetko imaju veće plaće od svojih partnerica. Na to upozoravamo već godinama. Prosječna plaća je realniji indikator stvarnog stanja i potrebno je naknade vezati uz upravo taj parametar ne samo kod utvrđivanja gornje granice naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta u polovici punog radnog vremena nego isto pravilo primijeniti i kod korištenja prava na rad u polovici punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta. Problem niskih naknada javlja se i kod roditelja osiguranih na temelju drugog dohotka odnosno ugovora o djelu ili autorskog prava i roditelja poljoprivrednika koje je zakonodavac svrstao u istu kategoriju kao nezaposlene roditelje te propisao da za vrijeme korištenje prava na rodilju i roditeljsku poštedu od rada imaju pravo na 70% proračunske osnovice mjesečno iako za razliku od nezaposlenih roditelja sami uredno plaćaju doprinose i imaju veće prihode. Takva odredba se ne čini smislenom i pravednom te bi ova skupina roditelja trebala imati tretman kao i zaposleni roditelji. Ako to nije moguće onda i tu treba ići u smjeru približavanja ili izjednačavanja visine njihove naknade s prosječnom zaradom navedenih osoba. Posebno oštećena kategorija su paušalni obrtnici odnosno obrtnice kojima se visina naknade određuje prema osnovici za plaćanje doprinosa te iznosi 2.937 kuna mjesečno tijekom cijelog rodiljnog ili roditeljskog dopusta ako ga koriste u punom radnom vremenu. Iako imaju više prihode naknade su im minimalne te ih u praksi onemogućuju da koriste dopust sa, dopuste u pravom smislu. Iako pozdravljamo i povećanje naknade na maksimalno 110% proračunske osnovice mjesečnu u prvom slučaju nelogičnim vidimo to da se isto pravo ne primjenjuje i na korisnike iz Članka 16, a drugo smatramo da bi svrsishodnije bilo to da se ova dva prava o iznosu naknade usklade na način da iznose 50% prethodno ostvarene plaće prihoda i na način da budu dostupna svim kategorijama roditelja. Ako to nije moguće onda učiniti sustav pravednim jer ako naknada za puno radno vrijeme iznosi 225,5% proračunske osnovice onda bi bilo logično da je naknada za roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena polovica od tih 225,5 odnosno 112,75%, a ne kako ste predložili 110% proračunske osnovice mjesečno. To nije polovica. Dalje, roditelji koji koriste pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju dva puta su zakinuti. Prilikom izmjena zakona 2017. godine, ali i usklađenja 2020. kada su značajno povećane sve naknade zajamčene istim zakonom, naknada za korištenje prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju povećana je samo simbolično sa 65% na 70% osnovice. Istovremeno su sve druge naknade povećane za 20%, a neke i za 40% osnovice. Ovo pravo od iznimne je važnosti za skrb o djeci s teškoćama u razvoju, to ne treba posebno naglašavati. Svima je nama to jasno i mišljenja smo toga kako iznos ove naknade nužno mora pratiti povećanje drugih srodnih naknada iz zakona kao i realno povećanje troškova života kojemu gotovo svakodnevno svjedočimo. Dalje, ono što istraživanja pokazuju je da plaćeni dopusti u trajanju od oko godinu dana vode pozitivnijim učincima vezanim uz sudjelovanje i položaj žena na tržištu rada te dobrobiti djece. Dobro se plaćenim dopustima smatraju oni dopusti koje prati zamjenska stopa dohotka od 80% ili više prethodne plaće, fleksibilna mogućnost korištenja roditeljskih pravo na rad u nepunom radnom vremenu, jedan dan u tjednu ili rascjepkani u više dijelova nužno ne doprinose boljem usklađivanju obiteljskih obveza i plaćenog rada te da on njih koristi ima primarno samo radno okruženje. Situacija u kojima su očevi koristiti kao roditeljski dopust rad u nepunom radnom vremenu ili kao jedan dan u tjednu nisu doprinijeli većoj rodnoj ravnopravnosti u skrbi. I istraživanja pokazuju također kako roditelji s nesigurnim ili nestabilnim radnim karijerama često ostaju bez prava na pune roditeljske naknade jer ne mogu ostvariti uvjet prethodnog staža osiguranja npr. 12 mjeseci neprekidno prije početka dopusta. I bilo bi dobro da se prije odlaska u ovaj zahvat, ali ovo to govorim i zbog pripreme novog zakona da pogledate jednu analizu nastalu u sklopu projekta radnica rodna jednakost u svijetu rada kojega provodi CEST i u partnerstvu s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i najstarijom islandskom organizacijom za ženska prava. Tamo ima jako dobrih istraživanja i smjerova i pravaca kojima biste se trebali voditi u daljnjim izmjenama ovoga zakona. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti kolega Ante Kujundžić. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Poštovani gospodine Bukarica, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege i hrvatska javnosti, jedna od glavnih osobina suptilno nesigurnih ljudi je hvalisanje. Zapravo ono što cijeli dan ovdje u sabornici slušamo. Hvalimo se s čime? Što smo narodu vratili samo dio onog što smo uzeli. I zašto se na koncu konca s nečim i hvalit. Zar je narod toliko ćorav da neće moći vidjet ili prepoznat nešto što je dobro? Ovo definitivno dobro je kao i ono prije ovoga. Međutim, dobro je da ljudi pokušavaju no ostaje nam pitanje koliko godina kasnimo sa ovakvim potezima. Ostaje nam pitanje postotno povećanje ovih naknada koliko je manje od povećanja koštanja mjesečne košarice. I mogli bismo mi to tako nabrajati u nedogled, ali volim kad ljudi pokušavaju jer da se davno počelo pokušavat vjerojatno danas ne bismo imali demografsku kataklizmu kakvu imamo i kakvoj svjedočimo. Ono što mi je odmah na prvu drago je super da su se prepoznali ili da se shvatila važnost očeva u životu određenog djeteta. što me raduje da je ova naknada u drugih 6 mjeseci solidna i da velika većina žena iz, koje su u radnom odnosu će zasigurno ostati tamo gdje sigurno su u tom vremenu najpotrebnije, biti majke, biti odgojiteljice u svojoj obitelji. Ono na čemu ću koncipirat, ono što ću vam danas državna tajnice reć i to ne vama osobno, vama sam zahvalan jer sjedite tu, slušate, bilježite i ne bi bilo dobro da vi budete topničko meso bilo kome ovdje od nas. Dotaknut ću se posvojenja. Jedan sam od njih i ono što sigurno u ovoj državi je neću reć nakaradno, ali je daleko od nekakvog statusa kojeg bismo mogli okarakterizirati kao onim koji je ljudski, kao onim koji vodi računa o čovjeku, to definitivno nemamo, reći ću vam i u čemu. Dakle ako krenemo od samog porodiljnog dopusta od 6 mjeseci kojeg netko treba iskoristiti do 18.g., mislite li da je dovoljno 6 mjeseci za razvijanje osjećaja privrženosti, ključnog osjećaja koje određeno dijete koje je došlo u određenu obitelj treba razviti, ključnog osjećaja koji postaje poluga za odrastanje i formiranje u zdravu osobu. Kad bih vam i tu mogao staviti kvačicu onog gdje vam je definitivno ne mogu staviti jest rodiljni dopust za posvojitelje do navršene osme godine djetetovog života. Ono što vas pitam je što kad netko posvoji dijete od 10.g., što kad netko posvoji dijete od 12.g., što kad netko posvoji dijete od 13.g. i i dok vas dvije to raspravite međusobno ja ću vam nabaciti na forhend još jednu stvar. Koliko košta državu rodiljna naknada za posvojeno dijete od 2.500 kn? Znate što imamo trenutno, ako je biološki roditelj iskoristio rodiljnu naknadu od države posvojitelj je ne može iskoristiti na administrativno novo stvorenje. Je li 2.500 kuna vrijedno nečega možda što ćete svi vi okarakterizirati ovdje kao najhumanijeg što netko napravit može, ja to tako ne gledam osobno. Kad i dok se ideološki raspravljamo tko bi mogao posvajati, a tko ne bi, kome odgovara u našoj Hrvatskoj stanje da imamo preko 1.500 educiranih posvojitelja, educiranih posvojitelja koji su prošli ono što bi vjerojatno trebao svatko od nas, psihološku procjenu mentalnog zdravlja, mentalnog stanja. Tih 1.600 posvojitelja stoji u registru dok istovremeno imamo pretrpane domove sa 4.800 djece. Znam da možda se to ne tiče vas i spomenuo sam da nije upućeno vama, ali mi ne možete reć da niti vi, niti bilo tko od kolega koji sjedi sa desne strane ove sabornice ne može na ove brojke utjecat i to već cijeli niz godina. Mi od 2015. imamo jednak postotak posvojenja u onom kojeg imamo u 2021., mi od 2015. do 2021. imamo udvostručen ako ne i utrostručen broj djece u domovima u koje se primaju samo hitni slučajevi. Što je hitni slučaj, kad je djetetu ugrožen život iz te dimenzije govorim da ovo nije vrijedno pljeskanja. Istina je da će, mjere koje vi donosite ovdje trebale su bit donesene davno, ali bolje ikad nego nikad. Ali ne razumijem da u sklopu ovih izmjena ostavljate jedan cijeli niz nelogičnosti, dakle nelogičnosti koje su mogle biti promijenjene, mogle su biti izmijenjene, a nisu. Nisu jer očito u našoj Hrvatskoj ovakvo stanje nekome odgovara, očito u našoj Hrvatskoj odgovara stanje da se curice iz određenog doma u Slavoniji podvode i onda ćemo se uredno ustat, pogledat u ogledalo i ako smo vjernici prekrižit se i otić na svetu misu, ako nismo vjernici opet ćemo se pogledat i promislit o svome danu, vidjet što smo napravili dobro i vjerojatno ćemo uvečer leć zadovoljni sa onim svojim bahatim ja, ja koji je izgubio svaki korak dragi ljudi sa stvarnosti. I možda vam ovo, završit ću, može zvučat populistično ovako ili onako, ja vam ovo govorim iz srca i govorim iz ljudske želje da ovo stanje promijenimo i zato nam ne treba puno, ne treba nam silna pamet nikome ovdje od nas. Vama ponovno čestitam i zahvaljujem na ovom dobrom što ste ovdje donijeli, nemam s tim problem, no najavili ste da ćete ić u jednu sveobuhvatnu izmjenu spomenutih prava. Ja se radujem ljudski i očekujem da ste napravile bilješke, a i da ih niste napravile, znate to i da ćete svojim autoritetom i vi i kolege, a i ja se stavljam na raspolaganje bez imena i prezimena u svemu što znam, al ajmo barem u ovom najbazičnijem, najelementarnijem dijelu promijeniti sustav, to sigurno možemo, hvala vam. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Sljedeći na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u ime koga će govoriti uvažena zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice HS, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim izmjenama se usklađuje nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi. Novina je, kao što je poštovana državna tajnica i rekla, uvođenje novog prava, plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje. Nadalje se povećavaju i naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust. Navodi se kao razlog povećanja ovih naknada kako je demografska revitalizacija strateško pitanje budućnosti Hrvatske te je nastavak rada na preokretanju negativnih demografskih trendova i boljeg položaja obitelji jasno definiranom pronatalitetnom politikom. Moramo se zapitati svi zajedno je li to dovoljno i može li samo Središnji državni ured za demografiju bez međusektorske suradnje i potpore svih ostalih ministarstava uistinu napraviti nešto na strateškoj razini. Ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na ono što je bit ovog Zakona, a to je demografsko stanje odnosno demografska devastacija Hrvatske jer u Hrvatskoj su danas gotovo svi demografski pokazatelji negativni i oni ukazuju na ulazak u klasični demografski slom. Udio starijih od 65 godina rapidno raste, smanjuje se udio mlađih od 14 godina, smanjuje se udio radno sposobnog stanovništva i ubrzano se smanjuje broj stanovnika u ruralnim krajevima. Od 1991. g. bilježimo veći broj umrlih od rođenih, u zadnje 2 godine čak 50 tisuća umrlih više nego rođenih. Tome treba pribrojiti negativan migracijski saldo, mi smo od ulaska u EU u samo 5 godina samo u Njemačku je otišlo 10 puta više ljudi, znači to je prvih 5 godina nakon ulaska. Danas Hrvatsku napuštaju mladi i visokoobrazovani ljudi što dugoročno vodi siromašenju i gubitku socijalnog kapitala te ugrožava sustave od mirovinskog i zdravstvenog preko obrazovnog do sustava sigurnosti. Danas je to i sigurnosno pitanje jer nam se rapidno prazne pogranični krajevi. Što se navodi kao glavni razlozi iseljavanja? Nedostatak pravne sigurnosti, ekonomski prosperitet, mogućnost profesionalnog razvoja, zatim nesposobno državno vodstvo, nesposobna vodstva političkih stranaka, skupa i loša organizirana država, kriminal, bankarska pohlepa, neučinkovito pravosuđe, korupcija. Znači problem nije jednoznačan pa ga nije ni jednako tako, lako riješiti. Ono što želim istaknuti, to je da ulazak u EU 2013. g. nisu pratile mjere koje bi ublažile iseljavanje u razvijenije državne EU kao što je to bilo u nekim drugim državama, pa je tako Vlada Zorana Milanovića tada uvela zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, što je dovelo do iseljavanja zdravstvenih djelatnika, a sa posljedicama tih odluka suočavamo se i danas kada nam nedostaju u zdravstvenim ustanovama medicinske sestre, liječnici i općenito djelatnici u zdravstvu. Sve navedeno kod naših stanovnika stvara mentalitet nemoći i mirenja sa ovim demografskim slomom, stoga i ovi napori u ovim izmjenama i dopunama su nešto što treba pozdraviti jer treba krenuti u tom smjeru, pa makar i sada, bez obzira što demografi kažu da nam je 5 do 12 već odavno prošlo. Neslavni vrh ljestvice po broju iseljenih drže upravo slavonske županije pa stručnjaci procjenjuju kako je u Slavoniji i Baranji više od 100 tisuća praznih kuća sa svim pratećim objektima i gospodarskim sadržajima. Osječko-baranjska županija bilježi u proteklih 10 godina prema zadnjem popisu stanovništva nominalno najveći pad broja stanovnika, malo više od 45 tisuća, a Vukovarsko-srijemska županija najveći pad u postotku, nekih 19%, ako se ne varam. Malo smo čuli od vladajućih proteklih tjedana kako je kod nas u Slavoniji i Baranji sjajno, situacija je sve bolja i bolja, ali evo, pitajte seljake što misle o otkupnoj cijeni pšenice od 2 kune i 20 koja je najniža od svih država u okruženju. Mnogi razmišljaju hoće li uopće ići u jesensku sjetvu. No, vratimo se ovom materijalu koji je pred nama i kao što sam već rekla, za ovo je uistinu već prošlo odavno 5 do 12. No, naravno nikada nije kasno, ove promjene treba pozdraviti i moram napomenuti da bi mi uistinu ove nagomilane probleme riješili i stvarno krenuli u demografsku revitalizaciju, nisu nužne samo promjene koje može pokrenuti Središnji državni ured za demografiju. Nama su nužne i promjene porezne politike koja će privući investicije u ruralna područja i ostanak stanovništva jer danas struktura i broj stanovnika u određenim županijama postaju ograničavajući čimbenik rasta. Navest ću vam samo primjer grada Osijeka u kojem se snažno razvija IT industrija i kojoj kronično nedostaje kvalificirane radne snage. Nama je samo prošle godine 1700 informatičara otišlo u inozemstvo, vjerojatno i porezna presija prema paušalcima je dala svoj obol tome. Iz svega navedenog, očigledno je da je ovo uistinu tek početak i kao što sam rekla, dobrodošle su ove izmjene, no neće riješiti ovaj ozbiljan problem demografskog sloma kojem svjedočimo. Ono što Vlada RH mora učiniti i to pod hitno, to je da demografska problematika mora biti postavljena kao strateško pitanje od nacionalnog značenja, o kojima ovisi opstanak države i očuvanje opstojnosti naroda jer upravo je stanovništvo temeljna osnova za izradu društvenih, gospodarskih, prostornih i regionalnih planova. Nužno je odmah krenuti u konkretnu populacijsku politiku i mjere kroz uvođenje naknade za svako novorođeno dijete na nacionalnoj razini trenutno imamo jednu šumu različitih propisa na razini jedinica lokalne samouprave gdje svaka to rješava na način kako misli da je najbolje. Zatim doplatak za svu djecu u Hrvatskoj, besplatan gradski ili prijevoz do škole za svu djecu te porezne olakšice za sve županije koje imaju pad stanovnika viši od 10%. Naravno trebalo bi uvesti i porezne olakšice za mlade kod rješavanja stambenog pitanja APN nije polučio čak ono što je trebao, čak i iz Europske komisije upozoravaju da trenutno ima vrlo negativan utjecaj na tržište nekretnina. Sve su to mjere koje demografi predlažu već godinama i uistinu nije potrebno ništa izmišljati već primijeniti ono što se pokazalo i u drugim državama kao učinkovito. kad je useljenička politika u pitanju treba vidjeti što rade Irska i Poljska. One su od iseljeničkih države postale useljeničke, a kada je u pitanju pronatalitetna politika vidjeti što radi Mađarska, nije daleko treba samo pogleda malo sjevernije. Ono što je ključno naravno to je politička volja za provedbu koja još uvijek nije na onoj razini na kojoj bi trebala biti. Osobno se nadam da su ove izmjene i dopune ipak početak ozbiljnog pristupa demografskim mjerama koji nam je nužan ako želimo zaustaviti ove negativne trendove. Klub Hrvatskih suverenista će podržati ove izmjene i dopune kao naznaku pozitivnih promjena u demografskoj politici i nadamo se da će ova tema dobiti značaj koji joj pripada i da će ovom problemu konačno pristupiti ozbiljno i sustavno, ne samo na razini Središnjeg ureda za demografiju nego i na razini svih ostalih ministarstava poglavito Ministarstva financija. Hvala lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama zastupnice Vučemilović. Nastavljamo s klubovima, Klub zastupnika IDS-a je slijedeći koji će iznijeti svoj stav. U ime kluba govorit će kolegica Katarina Nemet. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege, danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Možemo reći da smo konačno dočekali njegove predložene izmjene jer se već godinama apelira na vladu i resorno ministarstvo da se roditeljima na roditeljskom dopustu poveća naknada što je istina učinjeno 2017. i 2020., ali ne u dovoljnoj mjeri. Klub IDS-a pozdravlja predloženo povećanje naknade sada kada inflacija doslovno divlja i kada smo u globalnoj krizi jer svako povećanje naknade roditeljima je od iznimne važnosti pogotovo kad uzmemo u obzir da su cijene hrane, odjeće, obuća pa i potrepština za djecu u stalnom porastu. Voljeli bi vjerovati kako ovaj zakon dolazi danas u raspravu jer je ministarstvo napokon odlučilo saslušati navedene apele roditelja, ali ipak tome nije tako. Ove se izmjene i dopune predlažu danas po hitnom postupku i to isključivo radi usklađivanja sa EU i radi činjenice kako je rok za prenošenje EU direktive u naše naše zakonodavstvo 2. kolovoz 2022. Dokaz u prilog toj tezi je činjenica kako u ovoj godini nedostaju proračunska sredstva koja bi pokrila trošak implementacije ovih izmjena zakona. Naši demografski trendovi toliko su loši i zabrinjavajući posljednjih godina da smatramo kako je to trebalo napraviti već davnih dana, no što je tu je. Čekali smo signal EU-a, ali dobro kako se kaže bolje ikad nego nikad. Nažalost posljednjih godina znalo se događati da je majka nakon navršenih 6 mjeseci djeteta prekidala roditeljski dopust i vratila se na radno mjesto upravo zbog velike razlike između plaće i naknade. Osim toga i očevi su izbjegavali koristiti roditeljski dopust isto tako zbog vrlo niskih naknada i zbog velikih razlika između plaća i naknada. I tako su roditelji umjesto da u najranijoj životnoj dobi djeteta budu s djetetom morali tražiti druga rješenja poput baka servisa ili nekih drugih načina jer jednostavno financijski nisu mogli priuštiti ostanak na roditeljskom dopustu. Naknade na roditeljskom dopustu zaista su preniske i često bi dovele do pada životnog standarda upravo tih djetetovih potreba u smislu higijenskih ali i ostalih potreba, a život je svakim danom sve skuplji. Upravo zato IDS podržava povećanje naknade za vrijeme roditeljskog dopusta s dosadašnjih neto malo više od 5.600 kuna na 7.500 kuna. Ostaje nam samo vidjeti hoće li to proaktivno djelovati u smislu stvaranje pozitivne obiteljske politike i poboljšanja demografskih trendova. Nadamo se da hoće. Moram svakako pohvaliti prenošenje EU direktive da se očevima omogući plaćeni očinski dopust u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelja. Nažalost dugo se čekalo na to pravo jer znamo da dosada nije zakonom bilo utvrđeno pravo oca na očinski dopust. Dosada su očevi većinom morali uzimati godišnji odmor kako bi u prvim danima djetetova života mogli biti uz svoje supruge odnosno partnerice i dijete odnosno djecu. Smatramo da je uvođenje ovog prava vrlo bitno zbog uključivanja očeva u skrbi u onoj najranijoj dobi djeteta ali kao što sam rekla to je jako bino i za majku da ipak u prvim danima oporavka ima potporu što onu fizičku u obliku neke konkretne pomoći za skrb i njegu djeteta, što i onu Moram se osvrnuti i na činjenicu da u današnje vrijeme sve više očeva uzima roditeljski dopust što je pohvalno kao što sam već rekla zbog sudjelovanja u skrbi od najranije dobi djeteta odnosno djece. Dobro je što se je prestalo na to gledati s čuđenjem jer ima dosta primjera gdje su poslodavci bili u najmanju ruku zatečeni takvom odlukom oca jer je nažalost uvriježeno pravilo da majka bude s djetetom. Potrebno je to i dalje mijenjati kako kroz zakonske norme tako i kroz svijest današnjeg društva. Nadamo se da će se u budućnosti i povećati broj dana, da neće biti samo minimalno 10 koliko je sada namijenjeno za očeve. Također nadamo se da će uvođenje očinskog dopusta postati i najnormalnije da očevi odlaze i na roditeljski dopust, a ne samo ovaj u trajanju od 10 dana. Također dobro je što država je preuzela obvezu financiranja očinskog dopusta jer znamo da je bilo govora da će možda taj dopust morati financirati poslodavci, a za to ne znamo koliko bi baš naišlo na plodno tlo. I da rezimiramo, pozdravljamo izmjene zakona koji idu u prilog roditeljima na način da im omogućuju veće roditeljske naknade i plaćeni dopust za očeve, ali smatramo da su ove izmjene samo jedan manji korak prema poboljšanju demografske strukture jer je proces dugotrajan i složen, a zahtjeva izmjene još nekoliko zakona, propisa, uredbi i drugoga, dok je najvažnija promjena koja nam je neophodna promjena percepcija roditeljstva u društvu i na tome moramo svi zajedno raditi, hvala. **Glasovac, Sabina Slijedeći je Klub zastupnika Centra i GLAS-a, u ime tog kluba govorit će uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, Pred nama je u hitnoj proceduri izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zašto je u hitnoj proceduri? Zato što postoji jedna direktiva EU koja se treba preuzeti, postoji rok, imamo saborsku stanku i da bi se taj rok mogao ispoštivati mi imamo u hitnoj proceduri. Mi oporbeni zastupnici često dajemo određene prijedloge, često govorimo o tome i od vladajućih onako jednom lakoćom ti prijedlozi budu odbijeni. Postoji jedna uzrečica koja kaže da nešto, zašto negdje kasnite, ne zato što je nešto daleko nego zato što ste kasno krenuli, pa dopustite da vas s ove govornice podsjetim na zakonski prijedlog br. 644. Od 13. svibnja 2019.g. kad sam u ime GLAS-a uputila zahtjev, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama gdje sam tražila i odnosno bio je prijedlog da se ova direktiva na način na koji je danas uvrštena u ovaj zakon bude jednako tako uvrštena, hvala na pitanju prošlo je 3.g., šta je 3.g. u životu jednog čovjeka, ne baš puno, šta je 3.g. u životu jedne države, ne baš puno, ali što je 3.g. u životu jedne, jedne mlade obitelji ili o mogućnosti da u te 3.g. očevi zaista koriste očinski dopust u trajanju od 10 dana Naravno da je bilo lakoće kojom su vladajući koji su tad i sad isti vladajući koji su taj prijedlog odbili iz razloga što se je čekalo jedno cjelovito rješenje. I vidi prođe 3.g. i evo sad nas par dana prije saborske stanke da bi u hitnoj proceduri to isto donijeli. E to vam je tako, postoje vam oporbeni prijedlozi koji nas svjetonazorski ne dijele, oporbeni prijedlozi samo oni koji prate propise i koji nekako misle da našim građanima treba pomoć i to je bio jedan od ovih prijedloga. Vratit ću se na taj prijedlog, ali prvo ću sad u raspravi i u ime kluba nešto malo o demografiji. Kolegice i kolege, ja znam da je već kasno, već smo danas imali svašta, da se baš međusobno ne slušamo, ali nekako bi nekad bilo pametno se malo i poslušati. 1991.g. u Hrvatskoj je bio 51.829 rođene djece, 2021.g. 36.505, manje manje rođene djece u Hrvatskoj je 15.324, prema zadnjem popisu stanovništva grad Čakovec bez ovih naselja je bio 15.300 stanovnika, dakle od '91. do 2022. u Hrvatskoj je manje rođene djece po broju stanovnika koliko ima grad Čakovec. Dakle, neću reći nikakvu novost kad kažem da je 2,1 stopa koja dakle fertiliteta koja jamči zamjenu generacija. U Hrvatskoj smo mi na 1,48, usput nismo najgori u EU ako nas to veseli, al nema nas što veselit. Francuska 1,86, Rumunjska 1,77, Švedska, Češka, Irska 1,71 i Danska 1,70. Ako želimo bilo što učiniti i poboljšati tu sliku onda nas za to obavezuje i traži set zakona, ovo je samo jedna mala, jedna mala mjera. Naravno da ćemo podržati da bude 7,5 tisuća kuna da ne kažem, da ne napravim grešku, rodiljna naknada. Naravno da svaka takva poboljšica je naša zadaća koji sjedimo u ovom saboru da ju podržimo i da ju naglasimo i da kažemo ajde i da tjeramo da oporba, oporbeni zastupnici tjeraju budite još bolji, ali to je samo jedan mali set, tu su vam porezne politike, tu su vam gospodarske politike, tu vam je niz politika, tu je odgovornost i naših zastupnika u Europskom parlamentu. parlamentu koji pripadaju HDZ-u kada je bilo zadnje glasanje o izjednačavanju plaća muškaraca i žena glasali su protiv, glasali su protiv jednakih plaća, jedna od elemenata je jednake plaće će utjecat na povećani broj rođene djece u Hrvatskoj. Politika vrtića, politika vrtića koji rade u dvije smjene, ne zato da djeca budu cijelo vrijeme u vrtiću nego mladi ljudi različito rade. Niz politika koje morate imati da bi ih uopće potakli cijelu priču. E sad dolazimo do nečeg što je dosta bitno i dosta važno, a to je vraćam se ponovno na ovaj očinski dopust koji je u trajanju od 10 dana, kako je on nastao? Ne zato što su sad neko nije imao pametnijeg posla, pa se je sad smislio, pa je rekao baš bi bilo dobro i to, ko je potakao? Skandinavske zemlje. Dakle jedna od zemalja koje su napravili analizu i radili su analizu među djecom dakle dobi do 1. razreda osnovne i pitali su tu djecu kroz tu analizu kako oni percipiraju, tko je njima važan, od kog nešto uče, tko im priča priče, tko im je važan u odrastanju? Prvo su djeca u principu rekle mame. Onda su tu bile odgojiteljice, bez obzira da li u jaslicama, vrtiću ili negdje, onda su bili djedovi i bake i tamo negdje 4., 5., 6. mjesto, kako gdje su bili očevi i ovo je bila jedna od mjera gdje je važno da se očevi uključe od najranije dobi u život svoje djece. Dakle, tema je uključivanja očeva u rano odgajanje djece, dakle uključivanje uopće u odrastanje i svega ostalog i naravno, omogućavanje majkama da one nastave zajedno sa svojim dakle, da ravnopravno se sudjeluje žena na tržištu rada. Ja nisam još vidjela osim u jednom filmu i kolega Raspudić je tu jednom prilikom rekao, da muški mogu roditi, to još nisam vidjela, na ovom svijetu i ovom našem životu, žena može roditi i nema drugačije opcije, nema drugačije varijante. Prema tome, ono što je zadatak svih nas, zapravo, da omogućimo da žene se odluče za rađanje. Danas se žene odluče za rađanje sve u kasnijoj dobi. Medicina je strašno napredovala i puno toga je napravila, ali fertilna dob žene je fertilna dob žene. Što se kasnije odlučite da imate djecu su vam mogućnosti da imate djecu su vam Dakle ja sam jedna od onih žena koja je, moji su danas već djeca velika, ali koja sam svoje trudnoće odležala na odjelu za fertilitet i točno znam što to znači i kako je teško to napraviti, a bila sam u odnosu, dakle ja sam rodila svoje prvo dijete s 28 i tad sam bila onak, malo su me gledali, malo je starija. Danas se žene odluče prvo dijete imati sa 40. Dakle, ono što vode računa, vode računa o karijeri, o poslu i svemu ostalom i naša uloga i zadaća je da im pomognemo, da im ne otežamo ovaj dio posla nego da im, dakle da im pomognemo u njihovom odlučivanju, dakle u ovim svim gospodarskim elementima koji su važni se ne razumije./... to je samo jedan dio demografske politike koji je relativno mali, ali o tome moramo voditi računa i moramo imati niz mjera. Ovo je samo jedna od tih mjera. Dakle, ono što zaključno u ime kluba hoću reći, zamislite da ste slučajno, kojim slučajem se zabunili pa recimo, pred 3 godine donijeli ovu izmjenu i dopunu zakona, bila je samo jedna odredba koja otprilike izgleda kao i danas. Kroz te 3 godine, zamislite koliko bi očeva u Hrvatskoj bili na, koristili svoju mogućnost da imaju od najranije dobi, da budu sa svojim djetetom doma. Koliko bi se pomoglo uopće toj jednoj zajednici koja je odlučila imati dijete i sve ostalo. nema nama naprijed dok ovakve nekakve stvari ne napravimo, a ja sam se odlučila ništa ne govoriti o posvojiteljima u ime kluba, ali u pojedinačnu raspravu ću posvetiti i općoj temi posvojenja, posvojitelja i i činjenici da u ustanovama imamo sve više i više djece i sve starije djece koja je vrlo, vrlo teško posvajati, ali to ću u pojedinačnoj. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama kolegice Mrak-Taritaš. Idemo dalje. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će uvažena zastupnica Nada Murganić, izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice iz Ureda za demografiju, poštovani i cijenjene kolegice i kolege. RH se je opredijelila za to da potiče ravnopravno roditeljstvo, da potiče ravnopravni položaj žene i muškarca na tržištu rada, da omogućava usklađivanje poslovnog i privatnog života svih članova zajednice, pogotovo obitelji i roditelja, da jača naknade koje su usmjerene na jačanje materijalnog položaja obitelji i njihovih članova sa posebno koje se odnose na djecu, na to da jača usluge koje će omogućiti upravo jedan ujednačen i uravnotežen poslovni i privatni život. Svakako da kada govorimo o ravnopravnom roditeljsku, onda ova direktiva Europskog parlamenta i Vijeća koja je došla sada pred nama, koja će biti usvojena u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Upravo zbog toga između ostalog je i zakon će se donositi po hitnom postupku budući je vezana za rokove i primjenu i umjerena je upravo na jačanje ravnopravnog roditeljstva. Uvodi se novo pravo očinskog dopusta u trajanju od 10 radnih dana, odnosno 15 ako se radi o dvoje ili više djece i ono što treba posebno naglasiti, biti će u potpunosti 100% plaćeno i to plaćeno na teret države, a ne na teret poslodavca i to je svakako jedna novina i već mi tradicionalno očekujemo i znamo da po kolektivnom ugovoru zaposleni očevi imaju velika većina, gotovo svi, pravo na korištenje slobodnih dana kod rođenja djeteta, međutim, ovo je jedan drugi cilj i jedan drugi A smisao je da dijete bude sa oba roditelja i da se u potpunosti jača uloga .../nerazumljivo/... oca u najranijim danima razvoja djeteta. Ja bih htjela posebno naglasiti da mi kao država već tradicionalno dugi niz godina imamo rodiljni i roditeljski dopust od 12 odnosno 14 mjeseci, ako se na drugi dio roditeljskog dopusta odluče podijeliti oba dva roditelja. Mislim da je to vrijeme koje je značajno za rani razvoj djeteta i značajno je za njegov psihički i kognitivni razvoj i da je jako dobro da su oba dva roditelja sa njime. ono što treba voditi jasno računa, a to je materijalni položaj tih obitelji. Zbog toga ovaj drugi dio zakona, a to je povećanje roditeljskih naknada dakle naknade za korištenje roditeljskog dopusta, govorim o ovih drugih 6 mjeseci su podizane će se usvajanjem ovog zakona na, biti na 7.500 kuna. Eto svi govorimo eurima pa je to blizu 1.000 eura. Kada se spominju roditeljske naknade naravno od strane kritike, ali i mi smo svjesni toga da to nisu delimitirane roditeljske naknade, ali da je za veliki dio naših roditelja mogu reći su ipak delimitirane, radi se o iznosu od prosječne plaće u RH i to je veliki napredak. Zašto ističem da je napredak? Zato što je 2016. godine smo zatekli da su nezaposleni imali 1.660 1.660 kuna roditeljsku naknadu, da su i prvi dio korištenja, a da su je bio 2.660 kuna, da smo 1.7.2017. godine prvi puta ju povisili sa 2.660 na 3.991 kunu. A prije toga 9 godina, dakle ponavljam 9 godina nije bila povećavana roditeljska naknada, a sada u mandatu prijašnje vlade i ove vlade HDZ-ove vlade, vlade Andreja Plenkovića povećana je već 3 puta. Da li je to malo ili puno, da li je to dostatno, ali cilj prema delimitiranju je vrlo, naknada roditeljskih naknada je vrlo očit i Ovaj zakon još uvodi i neke promjene, a to je lakše i ujednačavanje i dogovaranje, dogovorno korištenje roditeljskog dopusta. Već spomenuto 4 plus 4 ili 28 plus 2 za dvoje djece, troje djece i blizance. Također je i povećana naknada za rad sa polovicom punog radnog vremena sa prije sadašnjih 2.300 na 3.580 kuna. Kao novina je su uvedene i ajmo reći kaznene ili prekršajne odredbe za poslodavca koji ne udovoljava onim obavezama koje ima prema svojim zaposlenicima. I evo moram isto reći tragično ali tako je i pravo za roditelja koji, kojemu je dijete preminulo. Kada govorimo o roditeljskim naknadama prva asocijacija nam je da svakako demografska mjera, mi smo ju tako predstavljali voljeli bi da ima i takav demografski učinak, međutim postoji još puno faktora koji ovoga utječu na to da li se roditelji odlučuju na stvaranje obitelji. Jedno dijete ili eventualno dvoje svakako je je sve češće prisutno kod mladih roditelja, ali nama treba poticati na rođenje i više djece odnosno trećeg djeteta. Stoga je jako dobro što je državna tajnica najavila u donošenju cjelovitog zakona da će se i prava odnosno naknada na, pravo na veću naknadu da će se povećati naknada na, za roditeljsku naknadu koja za blizance, drugo odnosno treće dijete do 3 godine i mislim da je to zaista neophodno tim više što se radi onda o višečlanim obiteljima odnosno o više, više Ono što ću se je Klub HDZ-a založio i hoće državna tajnica je to obećala premijer je to javno i izrekao da će se u slijedećem zakonu za koji očekujemo da će i biti do kraja godine u raspravi, da će stupiti sa 1.1. slijedeće godine povećati i naknade roditeljima djece sa teškoćama u razvoju koje imaju to kao naknada za njegu djeteta do 8 godina starosti. To se spada u ovaj zakon iz razloga što ta djeca se očekuje da će se naravno njihovo zdravstveno, psihofizičko i mentalno stanje poboljšati i da će kod konačne kategorizacije, vještačenja biti ovoga zdrava djeca ili će morati evo biti u sustavu socijalne skrbi i koristiti oni i njihovi roditelji neke druge naknade. Također, ovaj cjeloviti zakon treba urediti zato šta je preživio puno izmjena, dopuna, vrlo je nepregledan, teško je čitljiv. Ono što je važno to je da je zakon usmjeren roditeljima, mladim obiteljima, dakle jednoj općoj populaciji i trebao bi biti na taj način i razumljiv, trebao bi svatko u njima prepoznati sebe i mogućnost ostvarivanja svojih prava. Tu je bilo u rasprava i kroz repliku, ali i u odgovorima od državne tajnice vidim da su kolege i zastupnici problematizirali još neke teme i neka područja koja su obuhvaćena nedostatno u ovom zakonu ili bi ih trebalo ovoga uvesti kao novinu za neke korisničke skupine, za neku djecu odnosno naše građane. Stoga i ja očekujem da će taj novi, cjeloviti zakon ići u tome pravcu, ali isto tako da će se i kroz neka problematika možda bolje urediti kroz druge zakone jer ne može ovaj zakon to sve odrediti ovoga urediti. Međuresorna suradnja je svakako potrebna, ali ono što trebamo izreći imamo dvije fantastične novine, roditeljska naknada je 7.500 kuna isto tako imamo očinski dopust, pa eto ja čestitam svim mladim očevima. **Glasovac, Sabina (SDP)** I mi se pridružujemo čestitkama. Idemo dalje u rasprave po klubovima, slijedeći je Klub zastupnika Socijaldemokrati u ime koga će govorit kolegica Udović, izvolite. Zahvaljujem. Obiteljske politike verzus crni statistički podaci, evo tako možemo uvodno predstaviti ovaj zakon. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je upućen u raspravu po hitnom postupku iako je bilo i više nego dovoljno vremena da se uskladi sa eu direktivom i da se kroz savjetovanje sa javnošću pripreme kvalitetne izmjene odnosno donese novi zakon uvažavajući primjedbe široko zainteresirane javnosti za ovu temu. Naime, Vlada RH konstantno kaska sa pripremom prijedloga zakona i provedbenih akata, pa od usvajanja strategija, planova i politika prođe previše vremena i onda nam statistički pokazatelji konstantno upozoravaju da politike koje provodi ova vlada nisu proaktivne politike. Tako je i sa obiteljskim politikama u koji i spada ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Analitička podloga za izradu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g. je je pripremljena još tijekom 2019.. U njoj je dana kvalitetna ocjena postojeće situacije u RH i svojevrsne preporuke kroz primjere dobre prakse u ostalim europskim zemljama. No hrvatsko stanovništvo stari, prazne se dijelovi Hrvatske, neke općine i gradovi ostaju potpuno bez djece, e to je crna hrvatska realnost. Mjere koje vlada poduzima nisu sveobuhvatne i tu je veliki problem. Da bi Hrvatska riješila posljedice demografskih promjena, povećala stopu fertiliteta mora provesti paralelno puno više mjera obiteljske politike, to ne smije čekati. Povećanje zaposlenosti i djelotvorne mjere za povećanje stope fertiliteta kao što su politike roditeljskog dopusta, obiteljski doplatak, rani predškolski odgoj i obrazovanje za djecu mlađu od 3.g. su nužne kako bi se učinili minimalni pomaci. Kako bi se žene koje su zaposlene i samozaposlene odlučile uz poslovne obveze i na one obiteljske potrebno im je osigurati kvalitetnu ekonomsku zaštitu, ali i omogućiti im ravnopravnost i u poslovnom, ali i u obiteljskom okruženju. U Hrvatskoj su javna ulaganja u obitelj i dalje niska i ne potiče se ravnomjerna raspodjela obveza u obitelji. Nove mjere koje se predlažu zapravo neće pomoći demografskom oporavku Hrvatske jer ovim mjerama 30% žena koje imaju veću plaću od novo propisane naknade neće dobiti naknadu svoje plaće u 100%-tnom iznosu već bi se na roditeljskom dopustu trebale zadovoljiti sa nekoliko tisuća kuna manje mjesečnih primanja. Mahom se radi o visokoobrazovanim ženama koje su ulagale u svoje obrazovanje, kasnije su pristupile na tržište rada i samim time se kasnije i odlučuju na majčinstvo, na njih ova mjera sigurno ne djeluje poticajno. Neću niti govoriti o samozaposlenim ženama koje su se izložile poduzetničkom riziku i koje mahom ostvaruju dohodak na način da nemaju zaposlenih osim sebe. One su ili prisiljene zatvoriti svoju djelatnost ili se na posao vratiti vrlo brzo nakon rođenja djeteta, a na prste jedne ruke možemo nabrojati vrtiće u Hrvatskoj koji su u mogućnosti primati djecu staru 6 mjeseci. Što se tiče očinskog dopusta nije nam valjda Europa trebala reći što činiti, očito jest, ali mi opet gledamo kako to učiniti minimalnim, pa ćemo se sa ovih 10 dana očinskog dopusta opet pozicionirati na začelje europskih zemalja. Za nezaposlene žene također je potrebno osigurati naknadu koja će zapravo pratiti životne troškove, a ovaj zakon to ne nudi. Klub zastupnika Socijaldemokrata je još u studenom prošle godine kroz svoj Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona htio ukazati na nepravedan položaj u kojem su roditelji koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene osme godine djetetova života. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama zadnji je put mijenjan 1. travnja 2020.g. kada su se izmjene odnosile na povećanje materijalnih prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta. Vezano uz pravo korištenja dopusta radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do navršene osme godine djetetova života zakon je zadnji puta mijenjan prije 5.g. i tada je iznos novčane naknade za puno radno vrijeme povećan čak za 5% proračunske osnovice mjesečno. Konkretno, kada roditelj koristi pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju novčana naknada za puno radno vrijeme prema važećem zakonu iznosi sramotnih 2.328 kuna i 20 lipa. Vlada je naš prijedlog minimalnog povećanja naknade odbila. Napominjem, to je bilo u studenom prošle godine, sada više od pola godine, godine u kojoj troškovi hrane i energenata enormno rastu, kada se svi boje za svoju egzistenciju u ovom zakonskom prijedlogu ovu skupinu roditelja, roditelja djece s težim smetnjama u razvoju, naglašavam težim smetnjama u razvoju jednostavno stavlja na čekanje. Taj članak se ne mijenja, oni sa bolesnom djecom, djecom sa težim smetnjama u razvoju …/Govornik se ne razumije/… mogu preživjeti sa 2.328 kuna, mogu platiti režije, najam stana, hranu, kućanske potrepštine, osigurati sve ono što je njihovom djetetu potrebno, a zapravo ne mogu dobiti kroz sustav zdravstvenog osiguranja. Evo pa neka ministar ili premijer žive sa ovakvom naknadom. Kakvo čekanje druge godine kako je izjavio naš premijer, tko će preživjeti ovu i dočekati drugu godinu sve dok zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade izjavljuje da država za osobe sa invaliditetom kroz prozor baca 200 milijuna kuna mjesečno vidljivo je da razumijevanja za ove roditelje nema. Klub Socijaldemokrata traži od predlagatelja da odmah podigne kroz predloženo zakonsko rješenje naknadu zaposlenim i samozaposlenim roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju i da zapravo prekine konstantu diskriminaciju roditelja i djece sa invaliditetom. Hvala. Slijedeći klub zastupnika koji će iznositi svoj stav o ovom prijedlogu zakona je onaj SDSS-a. U ime Kluba SDSS-a govorit će kolegica, uvažena zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, šteta je što o ovako važnoj temi govorimo govorimo tek danas i govorimo u ovom ne baš atraktivnom terminu i na kraju 11. zasjedanja i to u hitnoj proceduri, a izmjene su hvalevrijedne i važne su i tiču se direktno roditeljstva. Istovremeno 2.8. je rok za prenošenje direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi iz 2019. u nacionalno zakonodavstvo. I taj rok nam se opasno približio i šteta je što smo toliko čekali da ispoštujemo te europske uzuse odnosno da se ova direktiva inkorporira u naše zakonodavstvo. Zato je šteta da i ovako brzo moramo odraditi i ovu raspravu, kao što rekoh o ovoj stvarno životnoj i važnoj temi. Za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta roditeljima treba biti osigurana socijalna sigurnost kroz odgovarajuću visinu naknade, plaće ili novčane naknade, a osim te naknade koja treba biti izdašna važan je i utjecaj samog trajanja dopusta i fleksibilnosti odnosno mogućnosti njenog korištenja kako bi se omogućilo roditeljima primjereno vrijeme za brigu o djetetu poslije njegovog rođenja te tokom njegove najranije dobi. Jedna od važnih odredaba predloženog zakona svakako je uvođenje novog prava, plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje. Svrha ovog instituta koji se uvodi u pravni sustav je omogući veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj brizi o djetetu. Intencija je povećati broj očeva koji koriste roditeljski dopust, a u svrhu usklađivanja privatnog i poslovnog života kako to kaže direktiva. Predložena je mogućnost prava na očinski dopust nakon rođenja djeteta u neprekidnom trajanju, a najkasnije do navršenih 6 mjeseci života djeteta te se radi o pravu koji otac koristi neovisno o radno pravnom statusu majke. Za novo pravo očinski dopust predviđena je naknada plaće koja iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. U ovom trenutku u našem zakonodavstvu ne postoje posebne odredbe o pravu na očinski dopust, a uvođenje takvog prava imat će pozitivan utjecaj na podjelu odgovornosti u pogledu brige između žene i muškarca. Jasno je kako očinski dopust očevima neće biti obaveza već dano pravo, ali je svakako dobro da će to biti i obaveza i poslodavcima koji očevima svakako treba da osiguraju korištenje prava. U tom kontekstu ipak treba spomenuti jedan poražavajući podatak koji je iznijela pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a to je da se u njezinom uredu često javljaju očevi kojima njihovi poslodavci ne odgovaraju na zahtjev ili ne odobravaju pravo na korištenje roditeljskog dopusta jer to nerijetko vide kao financijsko opterećenje svojeg poslovanja. Sigurno da takvo ponašanje poslodavaca nije korektno i zaslužuje svakako da bude sankcionirano. Na plaćeni očinski dopust trebamo gledati kao na iskorak jer smo među rijetkim državama, ako ne i jedini u EU koji još nemaju definirani očinski dopust i koji će ga uvesti u zadnji čas i to kako rekoh u najkraćem mogućem trajanju. Slovenija recimo nama susjedna zemlja ima ovaj dopust već godinama i on traje 25 dana, Španjolska recimo 28 dana, a daleka Finska na dalekih naravno za nas dalekih 63 dana. Mislim kako srž problema nekorištenog rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta od strane muškaraca leži u nečem drugom, a to je svakako naš mentalitet. Očevi u RH i dalje su opterećeni patrijarhalnim rodnim ulogama te se od njih primarno očekuje ekonomska skrb za djecu tako da kako se to kaže otac treba da donese novac i tu se otprilike njegova uloga završava što svakako nije nešto što je, nije nešto što je korisno zapravo jeste korisno ali nije nešto što treba podržati, nego kolega Deur treba promijeniti ako ne na 63 dana barem. Nije na odmet spomenuti da je u 2020. roditeljski dopust koristilo 2.039, a u 2020. 1.870, iako je još od 1.4.2020. porastao iznos naknade plaće za korištenje prava na roditeljski dopust navedeno ipak nije pridonijelo povećanju korištenja roditeljskog dopusta od strane očeva. Neka iskustva govore da roditeljski dopust u pravilu koristi onaj član obitelji čija su primanja manja kako se ne bi ugrozila financijska stabilnost. Mislim ovo je inače, ovo se zaista događa, ovo nije izmišljeno. Predloženim zakonskim rješenjem definirat će se pretpostavke za povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja dopusta za zaposlene i samozaposlene. Mi u Klubu zastupnika SDSS-a to pozdravljamo odnosno pozdravljamo povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vreme korištenja roditeljskog dopusta za sve zaposlene i samozaposlene sa sadašnjih 5 654 na 7 500 kuna. U korelaciji sa očinskim dopustom, upravo je relativno niska naknada od 5 600 kuna za drugih 6 mjeseci dopusta u dijelu slučajeva, gdje je bila zapravo i glavni razlog zbog kojeg obično bolje plaćeni očevi nisu koristili pravo na roditeljski dopust nego je cijelu godinu koristila žena. Od 2017. g. treba istaći da je Vlada u 2 navrata povećala naknadu za drugih 6 mjeseci pa je onda s nešto više od 2 600 kuna dosegnula 5 600. Ja se i sad naježim kad se sjetim drugih 6 mjeseci svojeg porodiljnog odnosno rodiljnog dopusta i bijednim 1 800 kuna koje sam dobijala. U 2016. g. je naknada bilo je manje rođeno 37, 37 537 djece, dok je prošle godine uz dvostruko veću naknadu rođeno hiljadu djece manje. Ja sam namjerno ovaj podatak iznijela i osvrnula se na 2016. i na godinu u kojoj se nalazimo i treba reći da to ne znači da naknade ne olakšavaju život novim roditeljima, mladim roditeljima, ali očito same po sebi nisu dovoljno zato da otklone sve dvojbe koje imaju budući roditelji kada je u pitanju odluka o povećanju članova obitelji. Iskoristit ću priliku i izraziti podršku građanskoj inicijativi roditelja djece s teškoćama u razvoju koji zahtijevaju poboljšanje svojeg statusa, govorim o djeci sa težim teškoćama u razvoju, naročito dakle dijelu inicijative koja se tiče povećanja novčane naknade za dopust za njegu da minimalno 4 hiljade kuna. Svi ovdje trebamo biti svjesni kako iskoraci koje ćemo napraviti u pozitivnom smjeru sigurno nisu čarobni štapić za lošu demografsku sliku u sliku u našoj zemlji i neće riješiti sve probleme, ali su iskorak i osigurat će pozitivne pomake. Iz tog razloga, Klub zastupnika SDSS-a će podržati ovaj novi prijedlog. Hvala vam lijepa. Kolegica zastupnica Sandra Benčić sada će govoriti u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajuća. Poštovane kolegice i kolege, predstavnici Ministarstva. Dakle još negdje u prvom dijelu ove godine, udruga CESI je napravila analizu postojećeg zakona i svih nedostataka koje on ima. Jednako tako, različite udruge, uključujući i CESIce, ali i inicijativu radnica, dale su izuzetno važne primjedbe na ovaj tekst zakona. Prvo, ja bih rekla nešto dakle u ime našeg kluba, a to je da smo očekivali da, s obzirom na brojne izmjene koje treba napraviti, da će doći novi zakon, a ne da idemo ponovno na izmjene i dopune. Nekoliko puta sam već ovdje govorila da brojne izmjene i dopune određenih zakona zaista otežavaju mogućnost korisnicima da se snalaze u zakonskom tekstu, a da ne govorimo o da to otežava zapravo samu primjeni i da vrlo često niti tijela državne uprave niti općenito javne uprave nisu onda sigurni kako i šta implementirati i da bi zbilja mogli poraditi na tome ubuduće. 3 godine je prošlo od usvajanja direktive s kojom se danas usklađujemo. Dakle ona je usvojena, izglasana je 4.4.2019. g. u EP-u i razlog i razlog zbog kojeg mi idemo u hitnu proceduru je taj da se nismo u te 3 godine uskladili sa direktivom. Mislim da kao prvo, ovakav zakonski tekst ne bi smio ići u hitnu proceduru jer se radi o pitanjima i pravima koje su od važnosti za apsolutno svaku obitelj u Hrvatskoj, a drugo, da nemamo opravdanja jer ne može biti opravdanje da se 3 godine nismo našli vremena sjest i razmotriti na koji način implementirati direktivu. Naša ključna polazišta kod ovog su da smatramo da osim što cijeli sustav traži temeljitije izmjene, da je i sam Zakon potrebno poboljšati u više područja, kao prvo, smatramo da bi Zakon trebalo pisati inkluzivnim jezikom i pristupom, odnosno ravnopravno obuhvatiti sve vrste obitelji i partnerstava. To nažalost nije slučaj ni u ovim izmjenama i dopunama. Dakle kada govorimo o inkluzivnom jeziku, tada mislimo na to da sam tekst zakona treba navoditi bračne, izvanbračne i životne partnere, jednoroditeljske obitelji, partnere i partnerice u određenim slučajevima samih jednoroditeljskih obitelji i druge osobe koje žive u zajedničkom Ideja je da sustav rodiljnih, očinskih, partnerskih i roditeljskih dopusta bude fleksibilan i da daje mogućnost prilagodbe različitim obiteljskim i životnim prilikama, a u svrhu dobrobiti i roditelja i djeteta, kao i ostvarenja načela ravnopravnosti spolova, uključivanja žena na tržište rada te usklađivanja privatnog i poslovnog života. Naknade za korisnike i korisnice svih prava trebaju biti, naravno, što više, odnosno što usklađenije sa onime što su zapravo realni troškovi života, kao i sa prihodima koje su korisnici ostvarivali prije početka korištenja prava. U tom smislu smatramo da postojeću shemu dopusta treba izmijeniti na način da se broj kategorija dopusta smanji te da se uvedu prava za 2 vrste korisnika i korisnicima. Oni koji ostvaruju primitak i oni koji su neaktivni. I da imamo čišću zapravo sliku i prohodniji zakon po tom pitanju. Navedeno bi značilo da se zaposleni i samozaposleni roditelji objedine u istu kategoriju s roditeljima koji ostvaruju drugi dohodak i roditeljima poljoprivrednicima također naravno i onim roditeljima koji su samozaposleni recimo po osnovi paušalnog obrta itd. Dakle, to su sve kategorije koji zapravo zbog ove različite regulative ostvaruju različite vrste naknada, a neki od njih kao što su poljoprivrednici, paušalci itd. ostvaruju zapravo izrazito niske, niske To je ono što bi bio naš temeljni zahtjev da se prvo uvedu dvije kategorije i da se naravno osigura približavanje tih vrsta naknada i kod onih koji ostvaruju drugi dohodak poljoprivrednika i paušalaca. Kod uvođenja očevog ili partnerskog dopusta, samo da se vratim još na ovo prije, e kada govorimo o ovim dakle dvjema kategorija jako je bitno dakle isto tako da se prepozna nezaposlene roditelje koji jesu radili 12 mjeseci prije nego, nego je došlo do potrebe za dopust. O čemu, na što želimo staviti naglasak? Svjesni smo da u Hrvatskoj još uvijek postoji problem otpuštanja trudnica. Postoji ozbiljan problem u privatnom sektoru sa otpuštanjem trudnica pri čemu ne, nemojmo onu klasičnu situaciju davanja nezakonitog otkaza zato što je žena trudna nego imamo situacije ne produživanja ugovora na određeno. Mi znamo da je Hrvatska u vrhu EU po broju ugovora na određeno, a posebno među mladom populacijom, posebno među mladima. I koju situaciju onda imamo onda? Ženama se uglavnom ne produži ugovor na određeno i mislimo da je to nešto što pri ovome treba uzeti u obzir. Kad se govori o očevom ili partnerskom dopustu kao samostalnom pravu očeva ili drugog životnog partnera, partnerice smatramo da bi ono trebalo biti minimalno u trajanju od 2 mjeseca, smatramo da je dobro naravno da se uvodi, ali isto tako smatramo da bi trebalo biti i obavezno u nekom dijelu. Zašto smatramo da bi trebalo biti obavezno u nekom dijelu? Da se ponovno vratim na prethodni argument. Jedan od ključnih argumenata zašto se ženama ne produžuju ugovori na određeno ili zašto se ne zapošljavaju je upravo prepreka koja poslodavcima predstavlja trudnoća žene. U trenutku kada ćemo mi imati barem približno izjednačeno korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, u tom trenutku će taj bajaz ta pristranost biti manja jer neće više imati tržišnu logiku. ja mislim da prema tome trebamo ići. To naravno nije jedini argument. Drugi argument je također izrazito važan, a to je da želimo da svaki roditelj tako i muški roditelj dakle zaista ima priliku em zbližiti s djetetom i ostvarivati svoja roditeljska prava od početka i da zapravo kroz to gradimo taj balans između privatnog i obiteljskog života i u nošenju sa roditeljskim obavezama i obavezama domaćinstva. smatram o da treba propisati naknadu za vrijeme korištenja očevog ili partnerskog dopusta u iznosu od 100% plaće svih prethodno ostvarenih, Također, smatramo da bi trebalo ukinuti gornju granicu odnosno delimitirati naknade za roditeljski dopust. U slučaju da ostane kao što ostaje sada ta gornja granica smatramo da bi je trebalo početi vezati uz prosječnu plaću u RH, a ne uz proračunsku osnovicu. Naime, vi ste vidjeli sada da i ovaj mada se radi o povećanju vi kada usporedite taj iznos, dakle taj gornji limit on je recimo manji od prosječne plaće u Zagrebu Dakle, nismo još niti na razini te prosječne plaće što se tiče recimo glavnog grada. Također, smatramo da treba povećati naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta u polovici punog radnog vremena te ih vezati uz iznos plaće, a ne proračunsku osnovicu. Isto tako napraviti kod korištenja prava na rad u polovici punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta. Apsolutno ključno više naknade potrebno je propisati za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena iz Članka 15. stavak 4. zakona i prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige djeteta iz Članka 16. se, što želimo također naglasiti u ovome obraćanju jest da naravno apsolutno podržavamo zahtjeve svih roditelja koji imaju djecu sa teškoćama u razvoju i činjenici da zapravo ono što oni dobivaju kao naknade zaista ne pokriva ni osnovne troškove života, a kamoli povećane troškove života koje upravo imaju na, sa osnove i činjenice da se radi o djeci s teškoćama u razvoju. Također djeca s teškoćama u razvoju nisu homogena skupina i trebamo ih prestati tretirati kao homogenu skupinu i gledati koje su potrebe različitih obitelji s obzirom na težinu i vrstu zapravo teškoća koju djeca imaju. Također, smatramo da bi trebalo ukinuti uvjet staža osiguranja pri ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske dopuste iz statusa samozaposlene osobe te visinu naknada računati prema prosjeku zadnjih 6 isplaćenih plaća. Evo nažalost ističe mi vrijeme, ima još jako puno toga što samo govori o tome da je ovaj zakon trebao ići u dva čitanja. Hvala. **Glasovac, Sabina Nemamo više prijavljenih klubova, idemo s pojedinačnim raspravama. Prva je na redu kolegica Vesna Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolegice i kolege, mi danas raspravljamo o zakonskom okviru temeljem kojega se ostvaruju određena prava, ali ono što se mi moramo zapitati je ostvaruju li se ta prava onako kako je zakonodavac propisao ili u primjeni ima devijacija, pa čak i kršenja onoga što je zakon propisao. Ja ću navesti samo neka. Sukladno važećem Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama zaposleni i samozaposleni roditelji ostvaruju pravo na rodiljni dopust, na roditeljski dopust, rad s polovicom punom radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačanje njege djeteta, stanku za dojenje djeteta, dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili koja doji dijete, slobodan radni dan za prenatalni pregled, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, te mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta. Uistinu vrlo kvalitetno sve navedeno u postojećem zakonu brojna prava s kojima možda neki naši građani nisu ni upoznati, ali ako pogledamo na što se oni žale u uredima pravobranitelja onda vidimo da u primjeni postoje brojni problemi. Naime, jedan od najčešćih je da kad podnesete zahtjev pismeni svom poslodavcu oni uopće ne odgovaraju na upit recimo za korištenje polovice punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i to majke dovodi u situaciju kada one moraju doći na posao kako ne bi dobile otkaz, a da nemaju osiguranu skrb za dijete. Imamo slučajeva degradacije majki nakon korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta na posao odnosno na radno mjesto koje je slabije plaćeno, imamo čak i otkaza jer se radno mjesto u međuvremenu ukine itd., itd. da sada ne nabrajam. Sve su to situacije s kojima se majke suočavaju i to uglavnom u realnom sektoru kod privatnih poslodavaca gdje često nema ni sindikalne organizacije koja bi ih zaštitila. Njih se sprječava u korištenju prava koja im po zakonu pripadaju, a uz naše pravosuđe i pravosudne postupke koji traju godinama često se u tu pravosudnu avanturu traženja pravde na sudu ne upuštaju, puno lakše im je spakirati kofere i otići u države gdje zakoni nisu tek mrtvo slovo na papiru kao što to kod nas često biva. Stoga je nužno zakonom dodatno zaštititi majke nakon povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta i budući da smo čuli od poštovane državne tajnice da je novo cjelovito zakonsko rješenje u izradi, evo u ovoj raspravi iskoristit ću prigodu i ukazati na ovaj problem, ali i ponuditi rješenje. Ono što je nužno to je propisati da najmanje 2.g. nakon povratka na posao se majci ne može dati otkaz i ne može ju se premjestiti na niže i slabije plaćeno radno radno mjesto. Budući da takvih kršenja ima previše bilo bi dobro ove odredbe unijeti u zakon i vidimo da je u izradi novo cjelovito rješenje koje bi nam na jesen trebalo doći na naše saborske klupe, mislim da bi ovo bilo kvalitetno rješenje ovih Na kraju kratko ću se samo osvrnuti na probleme s kojima se suočavaju roditelji djece s poteškoćama u razvoju, pisali su svim klubovima. Evo ja sam kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport sazvala tematsku sjednicu, neki su bili, neki koji danas u raspravi govore o tom problemu i nisu bili, ali drago mi je da imamo konsenzus politički i opozicijskih i vladajućih da se njihovi problemi riješe, to se ne svodi sve samo na tu naknadu koja se nije mijenjala 5.g., ima tu još dosta problema koje smo mi u zaključcima naveli i svim nadležnima poslali, mislim da postoji politička volja i konsenzus oko toga, vidim da je formirano već i tijelo jedno za međuresornu suradnju. Kao što sam u razgovoru sa državnom tajnicom evo koja mi je potvrdila da već rade i konkretno na rješavanju određenih problema gdje bi oni konzumirali već postojeća prava koja im zakonom pripadaju, drago mi je da se na tome radi, da se na tome, uistinu pristupilo se ozbiljno i uvjerena sam da ćemo svi zajedno i učiniti nešto da se njihov položaj i sva prava koja im pripadaju evo da ih mogu i konzumirati. Hvala vam. Imate par replika, prva na redu je ona kolegice Ban Vlahek, izvolite. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice, spominjali ste u svojem izlaganju prava. Željela bih ovim putem istaknuti da u potpunosti podržavam nastavak korištenja naknada nakon smrti djeteta. Znam da ovo nije isti zakon, međutim smatram da to isto treba osigurati roditeljima njegovateljima. Da li se možete složiti s menom jer mislim da je bitno za spomenuti da tim roditeljima prestaje status odmah nakon smrti djeteta isto jednako kao i naknada, pa vas lijepo molim za komentar, hvala. **Glasovac, Sabina ovaj zakon je izuzetno važan i evo meni je isto žao što ide ovako po hitnoj proceduri, idemo samo u ove izmjene i dopune kako bi se uskladili sa direktivom. Ja se nadam da u ovom cjelovitom zakonu koji će nam doći na jesen na naše saborske klupe ćemo riješiti brojne kategorije koje su tim zakonom u stvari obuhvaćene. obuhvaćene. Dosta se govorilo o djeci koja imaju poteškoće u razvoju, ali tu su i status roditelja njegovatelja, znači imamo cijeli niz kategorija i u stvari usklađivanje sa nekim drugim zakonskim rješenjima zato što nije to samo Središnji ured za demografiju, tu je i Ministarstvo rada i socijalne skrbi koje smo imali evo cijelo prijepodne vezano na ovaj Zakon o mirovinama treba uskladiti. I ono što je kod nas znakovito to je kad imate problem gdje treba više ministarstava surađivati, često to zapne i prebacuje se loptica iz jednog ministarstva u drugo, a ta međuresorna suradnja nekako izostane. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika kolegica Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice HS. Kolegice vi ste i u svojoj pojedinačnoj raspravi, ali rekla bi čak i u raspravi u ime kluba jače naglasili zapravo slijedeću temu. Ovo je samo jedna, jedan dio cjelokupne slike, za pravu sliku ako želimo zaista napravit jedan demografski iskorak, a taj demografski iskorak ima nekoliko svojih sastavnica, dakle o nekakvoj politici useljavanja, to bi trebali jednu posebnu tematsku sjednicu, ja bih rekla na temu cijeli sabor imati. Ali ja bih rekla nešto o pronatalitetnoj Tu ima niz drugih seta zakona koji treba mijenjati pogotovo ja bih se osvrnula i možda se i vi malo osvrnite na niz poreznih zakona koji bi zapravo trebali tu prepoznati i mi bi trebali prepoznati taj jedan poticaj i pomoć ženama. Dakle, ne samo ove mjere nego mjere i zapošljavanja i ravnopravnosti, iste plaće za iste poslove i niz drugih stvari jer je to onda cijeli set mjera koji će biti poticaj ženama odnosno koji su elementi pronatalitetne politike u Hrvata. Hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Izvolite odgovor na repliku. Hvala lijepo. Kolegice Mrak Taritaš upravo moja rasprava i u ime kluba je nekako išla u tom smjeru da se naglasi kako mi bez snažne političke volje na najvišoj razini i suradnje svih nadležnih ministarstava, a tu, ja sam to i rekla na kraju jel poglavito mislim na Ministarstvo financija i poreznu politiku, mi nećemo polučiti neke veće rezultate. Demografija je ključ svega, mi ekonomisti uvijek kažemo svaka proizvodna funkcija je funkcija rada i kapitala. Kapitala ima, vidimo da ga ima još uvijek jako puno, ali nama suočavamo sa nedostatkom radne snage sve će, bit će sve gore i gore, evo čak i za neke industrije koje imaju odličnu perspektivu kao što je IT industrija u Osijeku recimo što sam navela, mi sada imamo ogroman problem jer njima nedostaje kvalitetne, kvalificirane i stručne radne snage i tu bi porezna politika politika se morala uprilagoditi, uključiti. Nažalost, mi imamo poreznu presiju prema paušalcima koja onda nama još negativne efekte donese. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala, malo s mojom nepažnjom dobili ste 10 minuta više za odgovor na repliku …/Upadica: Hvala./… kompenzirat ćemo to. Slijedeća replika kolegica Marić. Hvala lijepo. Poštovana kolegice govorili ste o problemima u privatnom sektoru, ali činjenica je da postoje i u realnom sektoru, u javnim službama pa konkretno evo i u zdravstvu o kojem ja govorim. Dakle, ima tu niz stvari, stanka za dojenje, pitanje da li se uopće koristi, limit je jel 2 sata dnevno. Moramo znati da je plaćana, ne 100% plaće nego 100% proračunske osnovice. Druga stvar, otkazi po povratku na posao što ste rekli, svjedočimo tome i ne sad toliko u zdravstvu ovih godina kada nas nedostaje, ali je bilo toga svakako. Smjene s vodećih funkcija po povratku na posao s porodiljnoga. Neću cvičat, ali i meni se to dogodilo prije 14 godina. Kod nas problem dežuranje, noćni rad, dakle tu je predviđeno vezno uz stanku za dojenje do godine dana djeteta. Nama je tu još vjerojatno kolektivnom ugovorom, nisam provjerila do 3 godine ne moramo dežurati, to je ok kada nas ima dovoljno, ali u nekim djelatnostima nema dovoljno ljudi i ljudi moraju dežurati …/Govornici govore istovremeno ne razumije hvala lijepo kolegice Marić, meni je žao evo ja govorim o svojim iskustvima iz privatnog sektora, evo žao mi je čuti da se to događa i u javnom sektoru konkretno u zdravstvu. Poglavito u zdravstvu gdje nemamo dovoljno ni liječnika, ni kompletno zdravstvenog osoblja. Sve su to problemi o kojima žene razmišljaju kad ostanu trudne i kada se odluče na majčinstvo. Znači mi često banaliziramo i demografske probleme i situaciju i cijelu tu problematiku i svedemo to na naknadu. Dobro je, ok, naknade idu gore, ali to su problemi s kojima se brojne žene suočavaju jer ako vi znate da ćete biti smijenjeni, da ćete možda dobiti otkaz, ako imate ugovor o radu koji nije za stalno nego je na određeno vrijeme, neće vam se produžiti, to ugrožava vašu egzistenciju i to su sve ozbiljni problemi o kojima mi trebamo više govoriti. (SDP)** Slijedeća replika i zadnja, kolegica Jeckov, izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnice Vučemilović u svojem izlaganju u ime kluba kojem pripadate govorili ste o šumi demografskih mjer4a koje se događaju u jedinicama lokalne samouprave, različitim jedinicama. Ja se s vama slažem. Neke od tih demografskih mjera su zaista inovativne, zanimljive i korisne. Neke su naslijeđene krajnje nemaštovite i gotovo nikakve. Mene zanima vaš stav kako biste vi to jednoobrazno uredili na nivou cijele države. (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepo kolegice Jeckov. Ja sam si dala malo truda pa sam pogledala onu excel tablicu koja je na stranicama Središnjeg ureda za demografiju i to je uistinu šuma. Evo, ima mjera raznih, sva jedinica lokalne samouprave, a ima ih preko 500 to svi znamo nekako rješava stvari na način koji misli da je najprikladnije. Od toga da imate neke županije gdje nema nikakve naknade za novorođeno dijete do nekih drugih gdje za treće dijete je to i ono nekoliko desetaka tisuća kuna. Naravno da fiskalni kapacitet nije isti na razini svake jedinice lokalne samouprave ali mislim da bi demografiju ipak trebali staviti kao vrlo važno pitanje na razini države gdje bi država trebala odrediti onda sve one mjere koje su na srednji i na dugi rok, a na jedinice lokalne samouprave u principu staviti nešto što je specifično stvarno jedna šuma. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo, nemate više replika. Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama, na redu je uvažena zastupnica Andreja Marić. Izvolite kolegice. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle ovaj zakon o kojem sad govorimo je inicijalno u svojoj osnovi stupio na snagu 9. srpnja 2008. i do sada je 6 puta mijenjan i dopunjavan. Evo, čak i kolegica iz vladajuće opcije kaže da ga zaista treba doraditi i promijeniti i osuvremeniti. Jasno piše u uvodnom dijelu ovog, ovih dopuna zakona da je svrha rodiljnih i roditeljskih potpora pa tako i roditeljskog dopusta omogućavanje njege i brige o djetetu, podizanje djeteta, zaštita materinstva, ravnopravna podjela prava i obveza skrbi između oba roditelja i usklađenje obiteljskog i poslovnog života. Činjenica je da ove izmjene donosimo prilično kasno, dakle moramo sve to skupa do 1. kolovoza riješiti i da se išlo u minimalne izmjene zakona kako bi se uskladili s Direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, ali u svakom slučaju treba raditi na tome da se brojne stvari koje smo čuli u dosadašnjoj raspravi stave u nove izmjene zakona, ne znam kad ide, valjda na jesen ili kad je već plan. Slijedeća stvar, dobro je naravno da rastu roditeljske naknade sa 5.654 na 7.500 kuna, također govorimo o očinskom dopustu koji će sigurno imati pozitivnu, pozitivan učinak i razinu uključenosti očeva u odgoj djeteta. već smo govorili da treba riješiti što prije povećanje naknada …/Govornik se ne razumije/…za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju, to je i premijer obećao, ali evo u ovom zakonu to nismo dočekali. Također je veliki problem stvarno niska naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog slijedećeg djeteta koji koriste dopust do 3.g. živote, podsjećam 2.328 kuna. Mi se moramo voditi primjerima drugih zemalja, ali onih koji su bolji od nas i koji su išli na još veću zaštitu odnosno pogodovanje glede rodiljnog dopusta, pa recimo Danska 14 dana 100%-tni iznos, Finska 54 dana, Francuska 89 eura po danu najveći iznos, Italija je ko i mi 10 dana 100%-tni iznos, Poljska 14 dana također u potpunosti plaćeno, Španjolska 16 tjedana puna plaća, dakle nemojmo gledati države koje su lošije od nas nego težimo onome, onima koji su bolji od nas. Par nomotehničkih dorada, već sam na ovom odboru govorila, u čl. 3. meni tu fali kak god ste vi dali ovaj, nekakvo tumačenje, fali da obuhvaća i mrtvorođenu i umrlu djecu, dakle to i fali jer onda ispada da tu ostale kategorije nisu obuhvaćene. I čl. 10. govorimo u jednini, znači zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 ili 30 mjeseci. Po meni tu treba množina, dakle roditelji imaju 8 ili 30 mjeseci, a sam roditelj pojedinačno ima 6 odnosno 28 mjeseci, pa mislim da bi tu taj dio trebali ispraviti. Također puno smo govorili o tome što treba izmijeniti, u svakom slučaju težiti da se delimitiraju naknade za roditeljski dopust, težiti tome da imaju očevi odnosno partneri dopust u trajanju od dva mjeseca od čega bi jedan mjesec bio obavezan i onda da budu 4 mjeseca plaćenog roditeljskog dopusta pri čemu se samo dva mjeseca mogu prenijeti na drugog roditelja. U praksi je problem ono što u svakom slučaju ne bi trebali dopustiti, dakle zakon ne smije uvjetovati ostvarenje prava roditelja radnopravnim statusom drugog roditelja. Slijedeća stvar riješiti pitanje naknada paušalnim obrtnicima, dakle sada se računa prema osnovici za plaćanje doprinosa 2.937 kuna, to je zbilja malo. Isto tako i za one koji imaju, dakle roditelji koji ostvaruju drugi dohodak, roditelji poljoprivrednici, morate znati dakle ugovor o djelu, autorski ugovor, 70% proračunske osnovice, znači svega 2.328 kuna. Već sam nešto govorila o problematici stanke za dojenje, dakle tu bi trebalo omogućiti da sve dok majka doji i osigurati puni iznos plaće za vrijeme dojenja, a ne da ima 100% proračunske osnovice, a ne 100% 100% plaće. Također za one koje, za, za reguliranje noćnog rada dok traje dojenje i pitanje ovog što sam spomenula recimo kod nas u zdravstvu dakle dežuranje, do treće godine zaista ne bi trebalo dežurati odnosno raditi noćni rad, tako da imate dosta tih stavki koje valjda budete **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Kolegice Marić, mislim da u ovoj raspravi će državna tajnica dobiti dosta elemenata za izradu ovog novog zakona i nadam se da će neke biti uvažene. Ono što svi znamo to je da razina prava u Hrvatskoj nije mala, ona je uistinu solidna i ide ka boljem, cijelo vrijeme mi to nekako dižemo, tu se ne može reć da idemo na niže nego idemo ipak na više. Ovo što ste vi istaknuli u vašoj raspravi vezano je upravo za ono što je ključno za pronatalitetnu politiku, a to je, to se odnosi na ovaj, ovo razdoblje znači kad imate treće i svako više dijete je li na tu naknadu do treće godine života koja je ipak ostala i sada ovim izmjenama još uvijek relativno i koju bi definitivno trebalo povećati jer tek treće i svako slijedeće dijete je u stvari pronatalitetna politika koja nas demografski diže iz ovog stanja u kojem se nalazimo. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala. Odgovor na repliku. **Marić, Andreja (SDP)** Da evo zahvaljujem. Dakle slažemo se da sve što ide naprijed je normalno olakšanje i nekakav doprinos demografiji, u svakom slučaju naravno i ovo što ste rekli troje ili više djece. Ta činjenica se ipak zanemarila, ovo je zaista premala naknada 2.328 kuna. Možda stimulirati, pa čak evo bilo je i primjera i nekakvih sugestija da ako se ide i na manji broj mjeseci, pa da se podijeli jedan roditelj 15 mjeseci, drugi 15 mjeseci, da se u svakom slučaju poveća ta naknada. Dakle, ima nekoliko različitih modela koja vjerujem da su došla i do ureda za demografiju odnosno do resornog ministarstva koje je u krajnjoj liniji kako su nama poslali, vjerojatno je i CES i poslao i vama kao i različite udruge, tako da u svakom slučaju ima modela prema kojima bi se stimuliralo da evo zaista ljudi imaju ne samo troje i više djece nego barem jedno ili dvoje što je također problem i žene kasno rađaju. Kolegice Katarina Nemet replika izvolite. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Kolegice Marić, dotakli ste se broja dana očevog dopusta i u državama EU i u našim susjednim državama. Slažem se s vama da bi dugoročno trebalo povećati broj dana koji su naravno 100% plaćeni, a s druge strane također bi trebalo senzibilizirati javnost i očeve pozvati da koriste te dane, znači nije dovoljno samo im zakonski regulirati to nego čak ih i motivirati da, da koriste te dane, nadam se da se slažete sa mnom. Hvala, izvolite odgovor. mogu koristiti, je l', znači nigdje ne piše da moraju. Koliko će sada očeva to koristiti, ja se nadam da će koristiti u velikom broju, ali činjenica je da je i u prema ovom što smo i u raspravi govorili, da bi ih trebalo stimulirati, odnosno i to zakonski, je l', uvesti da taj rodiljni dopust, očinski, je l' zapravo, traje što duže i da bude stimuliran sa adekvatnom naknadom jer opet, o tome smo i u prijašnjem zakonu govorili i činjenica je da žene imaju manje plaće od muškaraca, nažalost. I normalno da onda muškarci ostaju raditi, žene su kod kuće, a kada bi muškarci bili stimulirani time da im naknada zaista bude što veća, a ne ovako sad koliko je limitirano tu, naravno da bi i to bila nekakva motivacija. **Vidović, Luka, kolega Brčić i ja .../nerazumljivo/... ovdje branimo muške boje, kolegica Anka Mrak-Taritaš, pojedinačna rasprava. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i još jedan kolega. Evo pred nama je u hitnoj proceduri izmjene i dopuna zakona koja je u hitnoj proceduri samo zato što kasnimo, umjesto da smo bili jedna od država koja je imala priliku biti među prvima, mi smo se odlučili biti jedna od država koja evo, sad to ide u hitnoj proceduri da ne bi zakasnili i ja se moram na to referirati, dakle 13. svibnja 2019. g. išli smo sa prijedlogom izmjene i dopune zakona po kojem prijedlogu je ta izmjena i dopuna zakona trebala biti i zamislite, mogli smo to već imati. Ja moram priznati, postoji jedna stvar u kojoj se razlikuju ova dva prijedloga. Dakle u prijedlogu s kojim smo mi išli tada je bio očinski dopust obaveza. Dakle nije imalo pravo nego obaveza iz jednostavnog razloga, svjesni činjenice i okvira u kojem živimo i potrebi da se i to regulira, ali što je tu je, tu gdje jesmo. Kao što sam već rekla, kad sam raspravljala u ime kluba, ja ću nešto malo više ovu raspravu vezati uz temu posvajanja. Dakle u Hrvatskoj se na razini godine dana posvaja negdje oko 110 djece. 2 godine se je pokazalo da je to nešto više, dakle u 2020. je 120 djece posvojeno, a prošle godine 2021. 135 djece. U svom izvješću pravobraniteljica za djecu je naglasila da je nešto veće posvajanje, ali je naglasila i još jednu stvar koju ne smijemo zanemariti, da je puno više djece u ustanovama i nekako zaključak koji se iz tog nameće, da je puno više djece u ustanovama jer se u centrima za socijalnu skrb, bez obzira kako se oni danas sukladno novom zakonu zovu, puno više djece odvaja od obitelji nakon svih onih slučajeva koji smo imali da su obitelji djece smrtno stradala. Dakle oca koji je svoju djecu bacio, ne moram vas podsjetiti na malu Nikol i puno više se odlučuje da se dijete izdvaja iz obitelji i sve ostalo. I ono što se pokazalo je sljedeće, da mi imamo puno više dakle, djeca se posvajaju što su manja. Što su djeca starija su teže posvojiva i sad umjesto dakle ja moram naglasiti, netko tko se odluči posvojiti dijete, njemu neće ovaj moment ekonomski bit razlog zašto se netko odlučio posvojiti dijete, on će posvojiti dijete, ali mi kao sustav, kao država bi trebali voditi o tome računa i biti prema tome zaista nekako kroz sve zakonske odredbe, pomoći. Dakle mi još uvijek i tim jednim prijedlogom zakona sam isto išla u proceduru pa je bilo odbijeno jer to nema smisla, u kojem bi trebalo voditi računa o sljedećem, da zaista posvojitelji imaju pravo i na postojiteljski dopust i za djecu koja su starija od 8 godina. Da imaju određene stvari jer, dakle oni se moraju prilagoditi za tu djecu, djeca se moraju prilagoditi na njih, oni se, dakle vi kad odlučite roditi dijete, vi ste već spremili

da vi jedno vrijeme budete s tim djetetom, živite s tim djetetom, sustav se ponaša da je to dijete brojka. To dijete nije brojka i o tome trebamo voditi računa i to raditi sa posebnom pažnjom i na posebni način. sam i dala amandman na ovaj Prijedlog zakona da se pravo na očinski dopust odnosi i na one koji su posvojili, dakle da ima rok u kojem ima pravo na očinski dopust od trenutka kad su posvojili to dijete. Mislim da je kolega tu naglasio i još jednu situaciju, dakle ponavljam, moja iskustva koja imam i iz bliže i daljnje sredine, znam da kad se netko odluči posvojiti dijete, on će ga posvojiti, vodit će brigu, dakle neće biti ekonomski razlog, ali objasnite mi. Zašto nema neka prava koja ima dakle u trenutku kad je biološki roditelj iskoristio, recimo, novčanu potporu, vi posvojite to dijete, budući da je biološki roditelj to iskoristio, vi nemate pravo na tu potporu, ja ne razumijem zašto. Umjesto da imamo niz mjera .../Upadica: Hvala lijepo./... Hvala. Idemo sada na replike pa ćete ostati još. Kolegica Boška Ban Vlahek, izvolite. **Ban, Boška (SDP)** Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Što se tiče posvojenja, imam primjer kolegice koja je, bi bila samohrana majka, nema životnog partnera i ona se godinama muči sa posvojenjem. Teško može posvojiti dijete, u nekoliko navrata je pokušala, radi se o situiranoj materijalno zbrinutoj osobi, sve u normalnim uvjetima, međutim, teško može posvojiti dijete. Ono što evo, sad kolegica koja dolazi iz sustava, kad ste vi taj, tu problematiku pokrenuli, spomenuli ste stariju djecu. Kolegica veli da djeca od 11, 12 godina više ni ne žele biti posvojena, vjerojatno jer su u pubertetu i tako, međutim, imamo i slučajeva kad roditelji, odnosno budući roditelji ne žele tako stariju djecu. Rekli smo, spominjali ste prilagodbu. Kako pomoći ljudima, budućim roditeljima, pogotovo samohranim majkama da i procedura, da im se olakša procedura da one postanu majke, odnosno posvojiteljice? Dakle duboko sam udahnula. Nema tu jednoznačnog odgovora. Dakle ja zaista znam i slučajeva kad su ljudi se odlučili posvojiti i stariju djeci i dakle pomoći trebaju i oni koji posvajaju, ali pomoć trebaju i djeca koja ipak idu i u sustav posvajanja. Ja nekako baratam nekakvim anketama i nastojim uvijek i razgovarati o problematici. Bila je jedna anketa među djecom u I ono što moram priznati da je mene, mislim moja sestra je socijalni radnik, godinama se baš bavila problematikom posvajanja pa ja to znam iz da tako i bilo je jedno gdje su, bilo je riječ o djevojčicama i onda su ih pitali, oni su rekli, mi bi htjeli da netko pere veš za nas. Da rublje koje ja dobijem ne miriši .../Upadica: Hvala./... kao svako drugo nego da miriši drugačije, da je netko to oprao samo za mene. Hvala lijepo. Kolegica Andreja Marić ima repliku. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, nedavno smo kad smo govorili o Zakonu o udomiteljstvu, a i vi ste sada u raspravi govorili o tome da su domovi za nezbrinutu djecu prekrcani, nema ih dovoljno, premalo je posvojenja, ali i premalo i udomljene djece. Ja nemam iskustva sa posvajanjem, ali moja obitelj je imala velikog iskustva kroz niz godina sa udomljavanjem djece, 14 ili 15, čini mi se. Nekada su naknade bile puno manje, sada smo nešto podigli te naknade i ovdje nije sad, ono što vas želim pitati, nije toliko stvar u svoj visini naknada, nego upravo o problematici kad vam dijete, recimo, udomljeno, uđe u obitelj, čak smo svojevremeno imali dvoje ili troje djece istovremeno, ako su bili braća i sestre u pitanju, vi ste toliko isto iznenađeni i zaprepašteni tom situacijom kao i djeca i treba vam nekakva prilagodba. Dakle da li ćete si uzeti bolovanje,

i opće i prema djeci i prema tim odnosima gledamo kroz brojke. Ja to znam, nisu, znam, imam jednu uzrečicu, nisu ljudi krumpiri pa da ih sad prebacujete iz jedne košare u drugu košaru, a još manje su djeca. Dakle svi trebaju neku prilagodbu, trebaju neko vrijeme, trebaju vrijeme za novonastalu situaciju, pogotovo netko tko dakle nije ni imao, netko tko se bavi udomiteljstvom, pretpostavka je da ipak možda je to već drugo, treće, ili, a i kad je prvo, treba vrijeme. Ajdemo se mi svi zajedno sjetiti. Živimo, prošli smo koronu, prošli smo onaj dio kad nije bilo uopće tog kontakta i svi smo iz te korone izašli izbezumljeni, izašli smo željni, da idemo na godišnji odmor, da idemo po, ne

i pozdravljamo dakle taj očinski dopust, koliko je tema interesantna očevima govori podatak možda da nas ovdje sad ima, ne znam, 15, 16 žena u sabornici, a evo, uz predsjedavajućeg, 4 kolege. Prošle godine je 1870 očeva koristilo roditeljski dopust, ako je točan onaj podatak da je negdje 36 tisuća, djece rođeno, to je negdje oko 5%. Znači samo 5% očeva uopće koristi roditeljski dopust, evo nadamo se da će krenuti koristiti ovaj očinski dopust i pričali smo ovdje, možda bi ga trebalo staviti da bude obavezan, da na neki način, je li, populariziramo, pričali smo ovdje o raznim modelima, ja sam našla, evo i podatak i pitala sam u replici, druge zemlje daju i financijske poticaje .../Upadica: Hvala./... očevima da koriste tu vrstu dopusta. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala lijepo. Ja sam apsolutno sigurna u jednu činjenicu, da bi on trebao biti obavezan. Dakle, ajmo biti svjesni uopće okolnosti u kojima živimo i zašto se uopće očevi na porodiljni dopust odlučuje vrlo teško ili bilo kako i neću vam ni reći da kad se tu netko odluči, da je onda to bio primjer koji je bio u dnevniku pokazan, mislim kao primjer, to, to su neke stvari koje treba biti. Kako je i to sam kad sam govorila u ime kluba rekla, zašto je nastao taj očinski? Ne zato što se netko sjetio i bio pametan nego je vidio da u razvoju djeteta ta figura oca dolazi prekasno. Da dolazi uopće da je dijete zakinuto za to. Prema tome, ako to već znamo da je tome tako, meni se čini da ne bih imala ništa protiv da je tu bilo da obavezno idu i očevi 2 tjedna na očinski dopust, pa onda ćemo tokom vremena vidjeti da li je to 2 ili 3 tjedna i to bi bila jedna mjera koja bi .../Upadica: Hvala./... apsolutno bila prihvatljiva. Hvala lijepa. Kolegice Puljak, donedavno su bili samo predsjedavajući i kolega Brčić, tako da, evo povećao se 100% broj naših kolega, a vidimo da pristižu, tema im je interesantna i to je u svakom slučaju pohvalno. Ono što vidimo iz ove rasprave, to je da smo u raspravi sad otišli i na posvojenje i na udomitelje, znači ulazimo u domenu i drugih ministarstava, ne samo Središnjeg ureda za demografiju, to sam govori koliko je ovo sve ustvari jedna vrlo kompleksna tematika. Ali, evo, ja ću se vratiti na početak vašeg izlaganja kolegice Mrak Taritaš vezano za onu dilemu da li očinski dopust treba biti obavezan ili po izboru odnosno pravo koje će se onda konzumirati ili ne uz sve ove probleme koje već sada imaju sada imaju žene odnosno majke kada se vraćaju sa roditeljskog dopusta i u konzumaciji prava koja im zakonom pripadaju. **Vidović, Davorko Hvala lijepo, dakle nekako razmišljajući dalje na ovom tragu ja sam već tu i pokazala svoj stav. Ja inače ne volim te obaveze, te obaveze onda uvijek imate nekako potrebu da budete drugačiji, ali nekako mi čini da zaista treba tu poticati i dolazimo do onog suštinskog pitanja o kojem trebamo uvijek raspravljati to je razlika u plaćama između muškarca i žene za iste poslove i onda tu dolazi posredno do svega ostalog. Ja često znam govoriti jednu anegdotu iz vlastitog života kad sam upravljala jednim sustavom raspisali smo natječaj. I ja sam samo onako usput prošla i tamo su bili neki kandidati i bila je nekakva, jedna mlada, mlada žena koja je onako vrlo sramežljivo rekla da ima malo dijete. I ja sam kako znam nekad zaista biti malo agresivnija nego što bi trebalo, ja kažem šta imate malo dijete. Ona kaže da onako tiho. Ja velim to vam je prednost …/Upadica: Hvala./… to vam nije mana. Prednost vam je da imate dijete i da ćete imati djecu. i moramo se držati i vremena te sekunde brzo prođu. Kolegice Martina Vlašić Iljkić izvolite imate repliku. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice govorili ste o posvojenju i svakako tu moram istači da su zapravo sudski postupci ti koji su dugotrajni i koji su zapravo veliki i ključni uteg zašto je posvojenje kao postupak zapravo dugotrajan i ne ide u interesu djeteta i zapravo se vrlo često tu štite interesi bioloških roditelja koji dobivaju beskonačne prilike za svoje, za svoje roditeljstvo. U tim postupcima svakako ono što će možda sad doći do promjene su ti obiteljski odjeli koji su uspostavljeni odnedavno, no to je nešto što će sudska praksa pokazati, a i ovaj povećani broj posvojenja je svakako ono što i rekli zapravo i povećan broj izdvajanja djece iz obitelji. Ono što bi ja htjela reći pa i ovdje je bilo govora da svi žele reći to nije u mom resoru, dok god mi ne maknemo takav fokus razmišljanja da to nije u mom resoru, pa i danas smo to čuli to nije u mom resoru …/Upadica: Hvala./… mislim da nećemo se ni pomaknuti u rješavanju problema …/Govornici govore istovremeno ne razumije Hvala lijepo. Dakle, vi uvijek možete stvari rješavati formalno i onda reći nije moj resor sorry ne bih se ja s tim htjela ili htio baviti, a možete probati i sagledavati jednu širu sliku. Ja uvijek nekako mislim da treba sagledavati širu sliku da pokažemo što hoćemo bit. Dakle, vi uvijek gledate što ste danas i gledate što u budućnosti hoćete biti. Jedno vrijeme je zaista kompletna politika govorim o politici vezano uz djecu, bilo da je bilo …/Govornica se ne razumije./… da je neusporedivo bolje djeci biti u biološkoj obitelji pa bez obzira kakve kakve uvjete imali nego u nečem drugdje. Te su se stvari promijenile, ali da bi se te stvari promijenile morala su biti dva velika pika da tako, da ne nazovem to nekako drugačije. Otac koji je svoju biološku djecu, četvero biološke djece bacio s balkona i roditelji koji su svoje biološko dijete ubili i onda se zapravo rezultat toga je bilo povećani broj djeca koja se izdvaja iz bioloških obitelji. Zahvaljujem. Kolegice Mrak Taritaš upravo je na naše mailove stigao prijedlog vašeg amandmana što se tiče ovog zakona. Iščitala sam ga i stvarno je amandman koji bi bilo dobro podržati kad govorimo o očevom dopustu i o roditeljima, očevima koji su posvojitelji. Imam u krugu prijatelja ljude koji su posvojili djecu i naravno u trenutku kada je dijete došlo u njihovo okruženje očevi su u pravilu uzimali neplaćeni dopust neko kratko vrijeme da bi bili s njima. Smatram da je ova mjera nešto što bi trebalo prihvatiti i nadam se da će predlagači usvojiti ovakvo nešto. Hvala lijepo kolegice Nemet, da onako koristim onu frazu, nada umire zadnja. Dakle, bilo je tu od naših strane oporbe puno amandmana koji su se nama činili da su dobro strukturirani, činili su nam se da su ok, činilo mi se da, činilo se da se trebalo prihvatit. Čak je bilo nekih amandmana za koje smo rekli ok nećete ih prihvatiti sada ali ići ćete kroz izmjenu i dopunu zakona i to napraviti. Kod nas zapravo glavna, glavno razmišljanje u toj jednoj politici koja je vezana za djecu treba biti opredjeljenje. Da li ćemo poticati posvajanje, da li ćemo poticati posvajanje i starije tzv. neposvojive djece i da li ćemo onda imati tu mjeru koja će nam to omogućavat? Ako se odlučimo da imamo to onda je ovo jedan od načina, a ako to zadržimo na formi ili na ono nije moj resor i nek rješava neko drugi onda ćemo biti točno tu gdje je, ali nekakvo malo svjetlo je da je ipak nešto više djece posvojeno nego što je to bilo uobičajeno … /Upadica: Hvala./… proteklih godina. **Vidović, Davorko Kolegice Mrak vi ste prebrzo nekako bili, brzi na okidaču kad ste uputili vaš prijedlog da se ovaj zakon uskladi s direktivom. Vidite da se to radi 5 do 12, 20 dana prije nego što ističe rok, ali hvala Bogu na EU jer da nema direktive i obveze da ovo prenesemo u naše zakonodavstvo pitanje je kada bismo i bismo li imali očinski dopust. Podržavam ovo što ste rekli, to predlažu i CESI-ce i još neke udruge koje se bave ovim na način da od ova dva mjeseca mogućeg korištenja očinskog dopusta jedan dio bude nepremostiv odnosno da jedan mjesec bude obvezan i to opravdavaju time da je potrebno osigurati očevima da se snažnije povežu sa svojom djecom. S druge strane kroz taj period shvaćaju i opterećenost majke u jednostranom ovom samom procesu gdje ona preuzima skrb o djetetu,

ako želimo zaista napraviti iskorak da to tako trebamo napraviti. Ali ono, vratit ću se na vaš početak odnosno brzina na okidaču. Sjetite se kad smo mi bili tu u raspravi koji je bio vezan uz dakle menstrualne potrepštine i tad smo svi rekli smanjit ćete vi taj PDV i vrlo brzo se smanjio na 13%, ja sam sigurna da će se smanjiti i na 5% i da će to jednako tako brzo ići. Ja kad sam išla s ovim prijedlogom i kad sam dobila odgovor i na odboru sam bila ja sam rekla gledajte doći ćete vi na moje, jednostavno ćete doći jer je direktiva takva, ona je stupila, ima ograničenje i doći ćete prije ili kasnije, al bi bilo dobro da dođemo prije jel da pokažemo da je zemlja koja to vodi računa i žao mi je umjesto da budemo jedna od prvih koji to ima, bilo je mogućnosti da imamo, mi ćemo bit jedna od zadnjih, ali što je tu je. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala lijepo. Slijedeća je kolegica Nada Murganić za pojedinačnu raspravu, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo pojedinačnu raspravu svi nekako usmjerimo na neko područje koje želimo posebno naglasiti. Danas imamo evo već jedan, već drugi zakon koji na neki način povećavaju određena materijalna i financijska prava pojedinoj kategoriji naših građana, ujutro smo bili na temi skrbi o starijim osobama, a sada o mladim obiteljima i djeci. Ja ću se prikloniti onima koji vrlo često u pozitivnom smislu kažu hvala Bogu da smo članica EU, pa evo i danas jedan oporbeni kolega, gle čuda ja ću ipak pohvaliti oporbenog kolegu koji je je to naglasio, da svakako imamo direktive koje nas obvezuju, imamo direktive s kojima se na neki način možemo i uspoređivati, ali imamo i sredstva, različita sredstva iz različitih fondova kojima možemo i neke naše projekte na dobrobit građana lakše i provoditi. Europski stup socijalnih prava ima niz točaka vezano možda za ovu temu, ja bi istakla ovaj cilj usklađivanje poslovnog i privatnog života. To je ono kada, evo sad govorimo o rodiljnom i roditeljskom dopustu od 14, 12, 14 mjeseci ili 28 i 30 mjeseci, međutim to djetešce ili djeca rastu i odnosno roditelj koji je zaposlen, a cilj nam je da roditelji zaista budu zaposleni što je jako dobro zbog njih samih, ali i zbog materijalnih položaja njihovih obitelji nađu se u čudu kuda sa tim djetetom i onda je ono što su prethodna vlada, a sada i ova nastavila, a to je izgradnja ustanova za predškolski i školski odgoj, pa ću ja istaći da se približavamo lisabonskim ciljevima, da imamo već 70% djece koja su obuhvaćena predškolskim predškolskim odgojem, pretežno vrtićima, da smo u prošlom sazivu imali što smo unaprijedili materijalni položaj vrtića što smo izgradili 300 novih, ukupno 500 vrtića, što smo iz Europskog socijalnog, a to je bila izgradnja isto iz europskog, iz europskih fondova odnosno iz državnog proračuna, što smo iz Europskog socijalnog fonda 300 milijuna usmjerili na dvosmjenski rad u vrtićima i na nove programe, time dali novu kvalitetu u odgoju djece, ali i zaposlili do 4 tisuće teta u vrtiću kako ih kolokvijalno zovemo. Zakon o odgoju i predškolskom odgoju omogućava da se dio škola koje imaju prostora prenamijene jednim dijelom u vrtiće i to su jedinice lokalne i područne samouprave koje su bile tome sklone i vične upravo i učinile. Ono što je najnovije to je iz Nacionalni program obnove i oporavka 1,2 milijarde, natječaj je obnovljen za isto broj vrtića i mislim da je ovaj dio smještaj odgoja i obrazovanja djeteta nakon rodiljnog i roditeljskog dopusta roditelja zaista već dobro pokriven i naznake idu u tome pravu, Naravno kada govorimo o demografskim mjerama to je širok područje, to obuhvaća zaista puno rada i aktivnosti svih resora u državi, od porezne do stambene politike, a ne možemo reći da i nismo i u tome imali ovoga Što se tiče porezne, smanjenje PDV-a, vi znate da je išlo na niz proizvoda, međutim vrlo često to ostane bez efekta. Stambeni krediti za mlade obitelji također su bili usmjereni u tom pravcu, svakako da treba i pojačavati neke odredbe o radu i štošta. Međutim, jasno da je najjača demografska politika radna mjesta, dobro plaćena radna mjesta, ekonomski standard svih roditelja i oni koji to žele biti i koji jesu, ali treba isto tako biti potpuno realan da nije to jedini razlog zašto se ljudi odlučuju da imaju djece, onda bi bogate europske države imale jako puno djece, veliki prirodni priraštaj i visoki natalitet, a to baš nije tako. U tome ima još nešto, treba imati i vjerojatno i smisao i cilj života i opredjeljenje o odgoju i o djece. Ja još uvijek vjerujem da mi jesmo ta država koja će se tome posvetiti, a isto tako i da smo mi kao ljudi taj potencijal.

imat ću jednu vrlo jednostavnu repliku, dakle tamo 2019.g. kad sam išla sa prijedlogom izmjena i dopuna zakona da direktiva koja je tad bila usvojena, za koju smo znali da nam slijedi odnosno znali smo da ćemo morati u svoje zakonodavstvo ju prihvatiti, da ćemo imati rok, tad sam išla sa prijedlogom izmjene i dopune zakona, bila je u proceduri i tad je i državna tajnica i onda i sad bila ista, probala objasniti da zašto to ne može i kako ne može, ja bih od vas htjela čuti zašto, zašto niste 2019. išli s tom izmjenom i dopunom zakona prihvatili tu direktivu, imali ju u izmjeni i dopuni zakona i imali 3 godine nešto što, što i apsolutno i danas

u isto vrijeme među prvima u Europi usvojiti međutim šta bi se u narodu reklo, to košta, to je opterećenje za državni proračun, a kada smo preuzeli 2016. odnosno 2017. vlast mi jednostavno nismo znali koju bi mjeru prije kao prioritet stavili u proračun, a ja sam već niz njih nabrojala. A ja bi mogla vas pitati, a zašto vi unazad 9 godina niste povećali roditeljne i roditeljske naknade pa bi preostalo možda i novaca i stvorila bi se bolja osnova za povećanje svih drugih naknada. Ali sada jesmo i idemo u pravcu ne samo po toj direktivi, ne samo po toj naknadi nego po mnogim drugima, a evo danas je baš takav dan koji to potvrđuje sa ova dva zakona. **Vidović, Davorko Hvala lijepo. Poštovana kolegice dakle oba zakona, obje točke o kojima danas raspravljamo su dobro prihvaćene i pozdravljene kao pohvalne. Dakle, iako malo dobrodošao dodatak na mirovinu i povećanje mirovine sad raspravljamo i o roditeljskim i o rodiljnim naknadama koje su u velikoj mjeri i demografsko pitanje, a najavili ste zapravo da se evo očekuje na jesen sveobuhvatnija izmjena jednog ajmo reći seta, seta zakona koji se tiče ovog pitanja. No, kad govorimo o obiteljskim politikama još u predizbornom programu HDZ-a pod nazivom Sigurna Hrvatska obećali ste udvostručenje iznosa dječjih doplataka, pa evo moje pitanje vama je da li možemo očekivati da će se sve te sveobuhvatne izmjene koje će doći na jesen zapravo uključivati i to udvostručenje dječjeg doplatka kao još dodatnu demografsku mjeru ili možda čak

cjelovit zakon, Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama on neće obuhvaćati dječji doplatak, međutim razumjela sam šta ste vi htjeli reći. Da je i to sigurno jedan, jedna mjera, jedan financijski dodatak obiteljima odnosno nešto što je usmjereno na djecu. I sve što je usmjereno na poboljšavanje standarda djece i obitelji sa djecom ja podržavam. Mi smo imali jednu izmjenu. Izmjena je išla više u smjeru da povećamo obuhvat osoba koji mogu na ime svoga djeteta koristiti dječji doplatak međutim taj imovinski cenzus, dohodovni cenzus je bio zaista vrlo nizak i taj efekat taj efekat povećanja broja korisnika nismo povećali. Međutim, sigurno u niz ovih izmjena zakona …/Upadica: Zahvaljujem./… i nizu svih mjera i to može biti u izgledno vrijeme rast za raspravu. Kolega Okroša imate repliku, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice Murganić ovim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama uvodimo niz noviteta. Jedan od njih je i uvođenje plaćenog očinskog dopusta u trajanju od 10 dana za zaposlene i samozaposlene roditelje za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Ono što je jako zanimljivo reći i istaknuti da ovaj drugi dio koji će vjerujem biti ljudima najzanimljiviji, a to je najviši maksimalni iznos naknade plaća koji se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust sa sadašnjih 5.654 kune ide na maksimalni iznos od 7.500 kuna što je povećanje od 33%. Treba istaknuti da je to već drugo povećanje iste naknade u evo nešto više od 2 godine što je svakako pohvalno i vjerujem da ćemo i dalje nastaviti raditi u ovom smjeru. **Vidović, Davorko Da, mi smo obećali delimitiranje ovaj roditeljskih naknada, mislim da smo na pravom putu. Mislim da već ovo treće, to je treće povećanje od 2017. godine značajno je, to je gotovo 300% povećano je potvrda da u tom pravcu radimo i idemo ovaj u tom, u tom smjeru. Veliki dio naših roditelja je obuhvaćen sada pogotovo s ovih 7.500 na neki način možemo reći da su njihove roditeljne naknade limitirane što mi je drago da ipak idemo postupno prema onima koji ipak imaju niže plaće, niže prihode, a oni koji imaju veće plaće vjerojatno će lakše i premostiti taj period od, od nižih primanja od 6 mjeseci, ali to svakako nije cilj. Cilj nam je da obuhvatimo sve jer to ima jedan i psihološki ne samo materijalni efekat. Podržavamo roditeljstvo, podržavamo …/Upadica: Hvala, hvala./… ostanak majki i očeva sa djetetom. **Puljak, Marijana (Centar)** Evo poštovana kolegice često ovdje ovaj u saboru vidimo zakone koji i složimo se oko nekih tema i oporba opozicija i opozicija, ali i predlože se neki zakoni sa strane opozicije ali ih pozicija ne prihvaća evo samo zato što su opozicijski pa čini mi se da je ovo isto jedan slučaj evo kako je kolegica rekla prije 3 godine kad je predlagala nije se prihvatilo evo danas dolazi, ali da ne komentiram dalje to. Ono zanima me vaša ideja ono kako sam rekla danas samo 5% ili manje od 5% roditelja, očeva koristi onaj roditeljski dopust uopće, sada evo uvodimo ovu novinu, pozdravljamo, dobrodošla novina, dakle taj očinski ovaj

neću ja bježati od činjenice da, da je to mali postotak, da smo mi tradicionalno društvo i da je nekako uvriježeno da je majka više sa djetetom, možda tu ima neke i biološke i prirodne ovoga pogotovo u prvim danima ovaj porive, ovo se sad malo šalim, međutim ima još jedan razlog, sigurno je da, govorili smo o tome da je razlika i u plaćama, pa vjerojatno su plaće očeva znatno, znatno veće, pa je i to jedan od razloga zašto se nisu uputili na roditeljski dopust, ali kako te naše naknade rastu, ali i stasa jedna nova generacija vrlo spretnih mladih muškaraca koji su spremni i znaju i trebaju na koncu se upustiti u podizanje djece i mislim da, da idemo ipak u tom pravcu da će biti toga sve više. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Murganić, danas čujemo različite prijedloge, a i kritike što je to HDZ trebao napraviti i što nije napravio. Ja bi tu podsjetila da je upravo 2008. za vrijeme HDZ-ove vlade uveden ovaj zakon odnosno rodiljne naknade u visini plaća i svako povećanje da je upravo učinila HDZ-ova vlada, pa vas molim da vi onako kratkom kronologijom nam kažete u kojem vremenu i kad, kakvo je povećanje bilo po pitanju rodiljnih naknada. Pa evo vi ste već načeli kao prve naknade, pa ja moram i danas napomenuti spominjane su od strane kolegica i status roditelja njegovatelja i naknada za njegovatelja i ovaj roditeljske naknade sve su bile donesene i uvedene kao prvo pravo za vrijeme HDZ-ovih vlada, što je i po meni logično, mi se opredjeljujemo za tradicionalno njegovanje obitelji, obiteljskih vrijednosti i mislim da to nekako se u potpunosti uklapa u našu općenito politiku i naše obiteljske politike i mislim da možemo biti zadovoljni. Meni je drago da se ipak oporba, jer ovo su ipak mjere odnosno iznosi koji se ne mogu obezvrijediti, i s time slažu. Ja mogu razumjeti da nas kritiziraju, neki puta te kritike mogu biti prihvaćene, ali mislim da možemo biti zadovoljni sa svime što smo sada, do sada učinili. **Vidović, Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Murganić, drago mi je da ste u vašoj raspravi naglasili kako demografija jest svakako pitanje države, ali ste naglasili da je i pitanje pojedinca. Ono što ovdje treba posebno podcrtati jest da je naknada, roditeljska naknada za drugih 6 mjeseci u mandatu vlade premijera Plenkovića narasla za 4 tisuće i 900 kuna, dakle sa 2.600 na 7.500 kuna, a ja vas molim kao osobu koja je itekako uključena u resor demografije i koja to jako dobro prati da nam nastojite sveobuhvatno prikazati u stvari sve ili što više demografskih mjera koje je implementirala ova vlada iz što više resora recimo počevši sa 6 mjeseci dodanoga staža za majke i posvojiteljice prilikom ostvarivanja mirovine kako bi imale 2% veću mirovinu po djetetu.

kroz stalni rad praćenje propisa sve sa jednim ciljem povećanje životnog standarda naših obitelji naših građana i u tom smislu smo i krenuli sa demografskim mjerama, na neki način svaki resor je mogao u tom startu učiniti nešto što bi imalo kao prizvuk, kao prefiks demografski i mislim da je tu već spomenuta porezna politika gdje smo imali oslobađanje odbitka od osobnog dohotka koji se povećavao za svako rođeno dijete, pa ovoga oslobađanje od PDV-a za neke potrepštine koje su vezane za djecu, stambeni krediti.

evo kolegica Majda mi je ukrala na neki način misao kada je potencirala i vašu misao na kraju vašeg pojedinačnog govora da neke bogate zemlje nemaju dobru demografsku sliku znači nije uvijek rađanje djece potaknuto samo materijalnim motivima već prvenstveno vrijedno nosnim sustavom. Ja bih također ovdje ako je u vašoj mogućnosti samo tumačenje terminologije jer vidio sam upotrebljavaju se termini u istom kontekstu i rodiljni dopusti i porodiljni i roditeljski dopust, međutim pretpostavljam da se rodiljni dopust prvenstveno odnosi na majke, žene, a i danas smo konstatirali da jedino žene još rađaju, tako da roditeljski dopust se odnosi uglavnom i na očeve, ali i za onih primjerice 6 mjeseci kada se oni uključuju ka roditelji, pa ne znam jel tu došlo možda do miješanja terminologije…/Upadica: hvala lijepa. Dobro ste vi to naciljali, da ima obavezni rodiljni dopust koji se zaista veže samo za majke, međutim i dio tog rodiljnog dopusta uz suglasnost majke može preuzeti i otac i to je, ako je to poslije onih 90 dana obaveznog rodiljnog roditeljski se odnosi na obadva roditelja, međutim ja kad vas vidim kolega onda se ja sjetim kako su ustvari jedinice lokalne i područne samouprave brojne, kroz svoje brojne mjere dale zaista puno doprinosa u jačanju demografskih mjera u svojim sredinama, neke su to bile čak iznosi enormni i zaista u nekim sredinama su i kvaliteta općenito života takova da mogu se pohvaliti i sa ajmo reći i sa malim baby boom, boomom, ha ha baby boom se dogodio što želim ustvari da dogodi u cijeloj Hrvatskoj.

pa evo sami ste rekli da je i prethodni zakon, a i ovaj itekako doprinosi poboljšanju kvalitete života svih naših građana. Ono što je interesantno i sigurno ćete vi bolje još znati da broj vrtića koje smo izgradili, a u odnosnu recimo na europski standard a i svjetski, poznato je npr. da društvenih vrtića tipa kao što mi imamo npr. nema u Australiji, nema u Americi itd. Dakle, to je itekako značajno za, zapravo demografska mjera kojom je poboljšava i pokušava pomoći porodicama odnosno zaposlenim majkama i roditeljima. Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Evo upravo vrtići rekla sam da se približavamo sa obuhvatom smještaja djece Lisabonskim ciljevima. Već sad imamo 70%, kada sam ja došla u ministarstvo bilo je to ispod 60% i mislim da je to itekako značajno za odgoj i obrazovanje djece za jednake šanse već već u startu od najranijih dana. Ono što bi htjela možda reći upravo u kombinaciji sa intervencijama jedinica lokalne i područne samouprave koji su osnivači vrtića, koji sufinanciraju u znatnom iznosu nama vrtići nisu u ekonomskoj cijeni gotovo nigdje, u znatnom iznosu sufinanciraju smještaj smještaj djeteta u vrtiću, a čak i sa državne razine imamo programe, državna tajnica je to nastavila i već proširila da se i kroz državni proračun pomaže

Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Iako je već puno toga rečeno, a vidim da je interes od strane naših kolega i kolegica sa lijeve strane opao, međutim mi moramo istaknuti upravo ono što je kvalitetno i što se događa i ovim promjenama zakona. Naime, cilj je ovog zakona da se zaista uključi roditelje odnosno očeve na sudjelovanje u ranom odgoju djece i ono što je značajno da se ovim zakonom tom, uvođenjem novog prava u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene za jedno dijete odnosno 15 za dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rađanja više djece. Dakle, u okviru tog prava ostvaruje se 100% naknada plaće i to je ono što je sigurno dobro i kvalitetno. Isto tako više puta je spomenuto, a trebamo još jedanput to reći da se povećava i najviši maksimalni iznos plaće, naknade plaće sa 5.654,20 na 7.500 kuna i to je kao što je rečeno već treći put da se taj iznos naknada plaće povećava. Iako neko kaže nije samo to međutim to je itekako značajno da upravo majka koja u onih 6 mjeseci ostalih je ostaje doma ili, bitno je kolika će ta naknada biti i kako će moći i na koji način priuštiti određena, određena sredstva sa odnosno moći živjeti i servisirati svoje usluge. Isto tako ono što je važno za reći da je u državnom proračunu u ovom periodu za 2022. osigurano preko 90 milijuna kuna, a da će se naredne godine osigurati preko 272 milijuna kuna upravo temeljem ovih izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ja bi još isto istaknula vezano za demografske mjere, često se debatira o tome što sve je potrebno napraviti da bi se, da bi se podigao natalitet međutim čini mi se da svi demografski stručnjaci nemaju neki recept i sve ovo što se kroz razne mjere bilo lokalne samouprave bilo državnog proračuna da se zaista ne sagledava koliki je to obuhvat i koliko je, koliko su te mjere itekako značajne. Iz iskustva iz lokalne samouprave upravo je ovo što je kolegica Murganić rekla značajno su se povećavale upravo te potpore za prvo, drugo, treće odnosno svako slijedeće dijete. Osim toga to su i ove potpore potpore značajne za subvencioniranje cijena vrtića, a da ne kažem još i učenje stranog jezika itd. i u predškolstvu, a i u ovaj i u školskoj dobi. Dakle, jako je važno da se u tim, tom tom periodu osigura kvalitetno zbrinjavanje djece, jako je važno da ima što više jasličnih grupa. Dakle, nakon godine dana je itekako ili od 6 mjeseci pa na dalje jako je značajno upravo da roditelji imaju mogućnost zbrinuti svoje dijete u određenim institucijama i na taj način biti da će dijete biti paženo i da će imati sigurnu skrb. Zbog toga mislim da je sve ovo što i ove mjere i kroz ovaj zakon i sve ono što smo radili do sada kroz smanjivanje PDV-a, dakle porezne mjere, povećavanje dohotka, itd. je itekako značajno u demografskom smislu i da to treba itekako priznati, da je u ovom periodu od 2016. naovamo jako puno mjera napravljeno i poduzeto. Hvala lijepo. Evo, i vi ste isprovocirali dosta replika. Kolegica Nada Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, vi ste rekli da li su stavili u svojoj raspravi jedan upit da li demografski, da, demografi dali kao stručnjaci jedan presjek koje su to mjere koje bi mogle znatno poboljšati našu demografsku sliku i svi smo mi to ovdje verbalizirali, čak i ovdje gdje nije to strogo tema, ali se jako povezuje i ja puno puta dok sam radila u tom ministarstvu sam se pitala što to možemo mi sve napraviti da bude taj značajan preokret. Da, činjenica da bogate dakle nisu, plaćeni su naknade, nisu ovoga, jedini razlog, da li su vrtići, treba ih, svakako ih treba, da li će to ovoga, ići u poboljšanje nataliteta, očito neće, da li su to još neke usluge, servisi za prehranu cijele obitelji, servisi čuvanja starijih članova, servisi gdje gdje bi se djeca čuvala dok roditelji imaju svoje slobodne aktivnosti, podizanje djece je zaista zahtjevno ili možda imigracijska .../Upadica: Hvala./... politika. Hvala lijepo. Teško da mogu to bolje odgovoriti od vas. Dapače, mislim da se, da ste puno dublje u toj materiji, puno više o tome znate, ali kažem, kroz sve ove mjere koje se sa razine lokalne samouprave koje se natječu na način da stimuliraju rođenje djeteta, mnoge lokalne samouprave razvijaju pojedine industrijske zone pa u okviru tih industrijskih zona su nastali dječji vrtići, jaslične skupine i predškolske skupine, dakle sve je to ono što je itekako važno da bi se demografska slika i uopće da bi se natalitet podigao jer bez toga zaista nema, nema napretka, nema opstanka nijedne nacije. razumije./... **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, ne mogu ne komentirati i primijetiti da ovaj Zakon koji je strašno važan i za demografiju i za sve ovo ostalo, onaj dio sabornice ne zanima, ali nešto druga sam vas htjela pitati. Dakle u ovo doba krize, naravno, za provedbu ovog Zakona trebalo je osigurati i sredstva. Kolika su sredstva osigurana, kolika je ova sredstava osigurala da bi se zakon proveo i da bi na taj način poboljšali kvalitetu života, što mladih majki, a što očeva, omogućili zapravo da mogu biti sa svojom obitelji doma. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** napomenula da je u 2022. osigurano 90, preko 90 milijuna kuna, a u narednoj godini 2023. 273 milijuna kuna, dakle sve su to nova sredstva koja je potrebno iznaći kako bi se sva ova prava mogla i servisirati i kako bi se zaista ostvarile na odgovarajući način. izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena kolegice Perić, evo, moram reći da i sa terena već i prilikom najava ovih prijedloga izmjena i dopuna ovog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, već su jako pozitivne informacije od mladih ljudi, od mladih roditelja i onih koji to tek planiraju postati, zato smo i mi ovdje da da doprinesemo tome da ono što o čemu raspravljamo i one zakone koje donosimo, da dođu do krajnjih korisnika, a naravno da onda i trebamo znati i osluškivati njihovo bilo pa sam vas htio pitati konkretno i u kraju iz kojeg vi dolazite, vjerujem da je već bilo pozitivnih reakcija, kao i za ovaj zakon, prijedlog zakona koji smo imali prije ove rasprave, dakle evo smatram da danas donosimo, odnosno raspravljamo o izuzetno bitnim izmjenama i dopunama zakona i

i ja sam baka pa imam eto malih koji trebaju njegu i brigu, a osim toga i njihovi roditelji koji trebaju osigurati osnovne životne uvjete i sigurno je svaka kuna koja se na ovaj način može ostvariti u ovih prava rodiljnog ili roditeljskog potpore itekako važna jer svi ste vi mladi zapravo u naponu snage kada i formirate obitelji, ali isto tako morate osigurati pristojan i normalan život za svoju djecu. Dakle svako, svaka to povećanje itekako poboljšica za svaki budžet. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Perić. Govorili ste o brojnim demografskim mjerama pa samo ste rekli da su bile i neke koje se odnose na porezna rasterećenja pa ja bih samo podsjetila da je u 2020. umanjena godišnja obveza poreza na dohodak i to 100% za mlade do 25 godina, odnosno 50% za one od 26 do 30 godina po osnovu porezne osnovice od 360 tisuća kuna. Smanjena je stopa poreza na dohodak, povećan je osnovni odbitak i slično, međutim, smanjen je i PDV na brojne artikle pa bi vas molila da nas podsjetite još jedanput na koje to artikle

Nakon toga od 1. travnja 2022. imamo smanjivanje PDV-a na dječju hranu u visini od 5%, isto tako pelene gdje su snižene sa 25 na 13%. Dakle, sve ono što je najbitnije za bebe u tom periodu zaista se itekako vodilo računa da se PDV snizi ne bili na taj način mogli zapravo smanjiti troškove mladim obiteljima. **Vidović, Davorko hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice pitanje demografije je pitanje svih pitanja …/Govornik se ne razumije./… okolnostima života, mladih ljudi, ljudi već sa djecom i u svim ovim kriznim situacijama u kojim se nalazimo evo vlada u zadnjih 20-ak godina prvi put u već nekoliko navrata ova vlada pokušava napraviti pravi iskorak sa svim ovim pomoćima, ne samo pomoćima na životni standard za mlade ljude da jedan doprinos koji se pokušava usmjeriti u bolji život za istinsku demografiju, za, za djecu, za stvaranje novog života. Evo pa molim vas da malo o tom novom životu

kada bi radili presjek onda bi radili upravo kroz puno zakona koje smo se dosada dotakli od 2016. na ovamo. Evo spomenuli smo poreznu politiku, oslobađanje mladih od poreza u određenim visinama 50 ili 100%, stimuliranje kroz evo povećanje ovih naknada rodiljnih, roditeljskih. Zaista u svim tim segmentima, a da ne kažemo koliko je kroz i socijalni fond, kroz europska sredstva, ali i kroz državni proračun koliko je dječjih vrtića izgrađeno što je zapravo preduvjet da bi se roditelji mogli sigurno vratiti u svijet rada. Dakle, ogromne, ogromni pomaci su napravljeni. I posljednja replika kolegica Majda Burić. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić, ja želim istaknuti kako je dostupnog, i predškolskog odgoja i obrazovanja svakako isto tako jedna od važnih demografskih mjera. Tako je do 2017. ova vlada ustvari sagradila i rekonstruirala, dogradila 500 vrtića diljem RH. Od tih 500 skoro 100 upravo u mojoj Primorsko-goranskoj županiji i Istarskoj, do prije 10 dana do 2.7. bio je otvoren novi natječaj za koji su sredstva osigurana unutar NPO-a vezano uz gradnju novih vrtićkih kapaciteta diljem cijele Hrvatske s namjerom da se stvori još 22.500 novih kapaciteta. Osim toga spomenuli ste i produljeni rad dječjih vrtića kao također jednu od

Ono što mogu i što ste spomenuli jako puno objekata je napravljeno. Još uvijek u pojedinim sredinama nedostaje. Recimo moj grad je uz vrtiće koje imaju dva odnosno tri vrtića gradska gradska angažirao i dodatno i privatne vrtiće na način da bi se zbrinulo što više djece pa je onda preko 90% djece obuhvaćeno ovaj predškolskim odgojem što je jako značajno da bi na taj način zaista mogli i uz to ponovno nedostaje kapaciteta ali sad je to pitanje omjera mogućnosti financiranja zapravo zaposlenika i samih potreba …/Upadica: Hvala gospođo Perić. Sada će govoriti kolegica Branka Juričev Martinčev. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, pa danas kad govorimo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama treba reći da je pokretanje demografskih trendova jedno od najvažnijih pitanja oko kojeg kojeg treba graditi društveni konsenzus jer u okolnostima demografskog starenja cijele Europe i pada nataliteta što povećava pritisak na održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava demografske opstojnosti i vitalnost Hrvatske goruća su pitanja o kojima ovisi budućnost našeg naroda i novih generacija. U posljednjih 10-ak godina najjasnije se upozorava na populacijske probleme u prvom redu na slab natalitet, na rast broja staračkih domaćinstava, ali i neravnomjeran prostorni razmještaj stanovništva. Mnoge mjere su usmjerene povećanju nataliteta međutim radi se o izazovu koji će konačni uspjeh donijeti tek nakon duljeg razdoblja. Treba poticati sve izravne i neizravne mjere populacijske Budući je to izazov pred čitavom Europom treba dodati i usklađivanje nacionalnih mjera sa populacijskom politikom sličnih europskih politika. U proteklih 5 godina udvostručila se roditeljska naknada koja se odnosi na drugih 6 mjeseci nakon poroda te je podignuta sa 2.660 kuna na 5.654, a sada povećavamo na 7.500 uvodi se i novo pravo, očinski dopust od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene očeve za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili ili istovremenog rođenja više djece, međutim potrebno je i puno više. Za preokretanje demografskih trendova uvedene su i brojne mjere od onih za mlade, promicanja zapošljavanja na neodređeno, podizanja plaća, jačanje kreditne sposobnosti, oslobađanja od poreza ili njegovo smanjenje, te rješavanje stambenog pitanja, ukinuto je i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i zamijenili smo ga pripravništvom, podigli smo iznos za mjeru samozapošljavanja za mlade sa poslovnom idejom, pomogli smo na više desetaka tisuća mladih obitelji koji su riješili stambeno pitanje kroz POS-ov program ili subvencioniranim stambenim kreditima. U tim obiteljima je rođeno ili usvojeno više tisuća djece. Ulaganjima u vrtiće poboljšani su materijalni uvjeti i to u 5.g. u preko 500 vrtića, međutim svoj doprinos trebaju dati i poslodavci, a i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Poslodavci mogu osigurati kvalitetnija radna mjesta, veća primanja radnika, kao i bolje uvjete prilagođene roditeljima. Jedinice pak lokalne regionalne područne samouprave oni također mogu izdvajati. Imamo primjere općina i gradova koji daju besplatne vrtiće, imaju oni koji sufinanciraju i prijevoz i knjige, čak i potrepštine, školske potrepštine i slično, a imamo i one koji u ovoj krizi odlučuju ukinuti mjeru roditelj odgojitelj. Izdvojene mjere Vlada RH od 2016.g. do danas su također i 6 mjeseci dodatnog staža za majke po djetetu čime su im mirovine povećane za 2% za svako dijete. Imamo mjere aktivne politike zapošljavanja, ali i porezne olakšice na dohodak za mlade do 25.g. odnosno do 30.g. o kojima smo maloprije govorili, o kojima sam govorila u replici, imamo snižene stope PDV-a za dječje pelene, dječju hranu, auto sjedalice, daljnja ulaganja u stambena zbrinjavanja, kao i ulaganja u izgradnju i rad dječjih vrtića. Vlada se odlučila i za podršku općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, povećan je dohodovni limit za doplatak za djecu, povećane su kao što smo čuli i roditeljske naknade, imamo i pilot projekt besplatni prijevoz djece, te potpore mladim poljoprivrednicima. Dosadašnja ulaganja vlade u predškolski odgoj doprinjela je tome da od 2017. do danas imamo ulaganja u 498 vrtića vrijednih 2 milijarde kuna, od toga imamo preko 200 novih vrtića. milijardu i 200 milijuna kuna je išlo u infrastrukturu dok je 300 milijuna kuna išlo za unaprjeđenje usluga. Imamo nekoliko replika. Kolega Luka Brčić, izvolite. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo na kraju ove rasprave zasigurno jer svi smo se složili djeca u prvom planu i u središtu njihovo dobro i njihova dobrobit. Ja bih spomenuo u kontekstu i ovih rasprava i naše domove za nezbrinutu djecu i ljude koji rade s njima koji evo maksimalno se daju, imam iskustva dok sam radio u Splitsko-dalmatinskoj županiji u određenim domovima da koliko je moguće zamjenjuju roditelje i evo sad me zanima, vjerojatno niste u mogućnosti dati odgovor, ali tu je državna tajnica, kako su ova novčana sredstva naknade upućena prvenstveno zbog djece, znamo da hrvatska država itekako ulaže u ove ustanove u dobrobit djece, zanima me ova razlika koju dobivaju roditelji, a standarde imaju djeca koja dobijaju, koji su u domovima tzv. glavarine, da li razlika ide i ovoj djeci na konto samih ustanova, hvala. Hvala lijepo. Kolega Brčić, pa najvjerojatnije odgovor će vezano za ovo sufinanciranje dati državna tajnica možda u svom završnom izlaganju, međutim sve pohvale Domu Maestral, jako dobro sam upoznata sa radom u tom domu. Naime, grad Vodice i ja kao gradonačelnica svojevremeno smo se odlučili i financirali jedno dijete iz tog doma i sve pohvale svima onima koji pomažu i na takav način taj dom i olakšavaju život djeci u domu. Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice, pomoć pri preokretanju demografskih mjera svakako je i ulaganje u obrazovanje i edukaciju naše djece. S obzirom da imamo NPOO kolika su sredstva predviđena u NPOO-u, za šta su točno predviđena i šta mi zapravo od toga očekujemo? Hvala lijepa kolegice Grba Bujević. Pa ulaganje u sustav odgoja i obrazovanja do 2026. kroz NPOO je planirano 4 milijarde i 467 milijuna, od toga ide dio za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, također i onih osnovno, osnovnih škola i opremanje srednjih škola. Kroz ova ulaganja osigurat će se dodatnih 22 tisuće i 500 mjesta samo u predškolskim ustanovama, što je i iznimno bitno i sigurno je pomoć ovoj našoj kako mi kažemo pokretanju preokretanju demografskih trendova. Poštovana zastupnice evo sigurno da su očevi dosad imali veliku ulogu u odgoju djece u obitelji, ali s ovim zakonom dobivamo jednu novu novi i situaciju pozitivnu na standard, na cijelu obitelj i kakvo je vaše iskustvo, što mislite u kom smjeru će to kod nas u tom procesu ići i da li će se uistinu naši očevi odlučiti za taj dopust i da li mislite da će to biti jedna dobra mjera koja je pred nama? Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Deur, uvjerena sam ne samo ovih 10 odnosno 15 dana nego da će se većina očeva odlučiti za korištenje tog dopusta. Naime, znamo da dva mjeseca manje može roditelj ako to se odluči radit samo jedan, najčešće to radi majka, prema tome jel u odnosu na korištenje prava za rođene npr. blizance, treće ili svako slijedeće dijete uvodi se promjena da se propisuje pravo kada koristi samo jedan roditelj, da to bude u trajanju od 28 mjeseci, a kada to rade oba roditelja, onda imaju pravo na 30 mjeseci i uvjerena sam da će se očevi odlučiti na tako nešto jer 2 mjeseca nije tako malo da bi bili više jedno od roditelja uz svoje dijete, a ne dali ih u jedno od naših ustanova. **Vidović, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Juričev-Martinčev. Vi ste u svojoj raspravi baš lijepo sistematski pobrojali set različitih mjera koje su donijete na razini prošle i ove Vlade, unazad 6 godina. Mogu reći da su pokrile gotovo sve resore, odnosno bolje rečeno nekako sve sastavnice naših života naših građana i naravno da svi nestrpljivo očekujemo rezultate, oni sigurno neće biti onakovi kako svi priželjkuje. Prostora za još nove mjere i nova poboljšanja svakako ima i tome težimo, uostalom, nitko ne završi sav posao za svoga života ili za svojim mandata. Međutim, ono što bih posebno naglasila, da bi to bile još kvalitetnije, sveobuhvatnije, financijski teže mjere da se nisu 2019. g. dogodile

Hvala lijepo. Pa kolegice Murganić, jako dobro znamo sve mjere koje su tzv. Covid mjere Vlada donijela i kako je pomogla i osigurala opstojnost 800 radnih mjesta i sa preko 12 milijardi kuna pomogla 126 tisuća poslodavaca. Imamo i aktivne mjere zapošljavanja i slično, međutim, maloprije nisam stigla reći da kad je u pitanju program društveno-poticajne stanogradnje, imali smo do sada kroz taj program je izgrađeno 8200 stanova. Kad su u pitanju subvencioniranje stambenih kredita za mlade, da je odobreno oko 4046 zahtjeva samo u 2022. g., a ono što posebno veseli da ih dobilo 22 tisuće mladih i da je rođeno oko 5300 djece upravo u takvim stanovima. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala. Sljedeća replika, kolega Tomislav Okroša. Hvala vam potpredsjedniče, poštovana kolegice Juričev-Martinčev. Pričali ste i rekli ste o unazad nekoliko godina o ulaganju u 498 vrtića u RH, za što je izdvojeno više od 2 milijarde kuna, a ono što je bitno reći da će u periodu koji je pred nama kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti je namijenjeno još 1,22 milijarde kuna. Da ne bismo tu pričali o tim velikim iznosima koji su stvarno respektabilni, bitno je naglasiti da Vlada, Vlada smatra da će nakon tih ulaganja od 1,22 milijarde kuna biti obuhvaćeno 90% Dakle 90% djece u RH imat će svoje mjesto u predškolskim ustanovama. To je bitno reći, o tome je govorila i kolegica Murganić prije mene, kako taj postotak, s obzirom na jedan kratak period jer nekoliko godina je stvarno kratak period, a radi se o drastičnom povećanju, velikom povećanju djece koja će naći mjesto u predškolskim ustanovama, evo, pa vaš mali komentar. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala. prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti koji kao što sam rekla iznosi i za sustav odgoja i obrazovanja će biti uloženo preko 4 milijarde, nešto manje od 4,5 milijarde kuna, samo za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova izdvojit će se milijardu i time osigurati dodatnih 22 500 mjesta u predškolskim ustanovama. Time će se sigurno povećati i obuhvat djece koje će sudjelovati u ranom i predškolskom odgoju, a i podići će se obuhvat djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju sa 76,3% (Nezavisni)** Hvala lijepo. Sljedeća rasprava kolega Marijan Pavliček. Koliko vidim, nije ovdje. Sljedeća je kolega Tomislav Okroša. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade gđa. Josić sa suradnicama, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo iznimno mi je drago da imam prilike govoriti o ovim bitnim, prebitnim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Što reći, a da već nije rečeno, ja bih se osvrnuo na jedan dio koji možda još treba naglasiti, a to je upravo cijeli niz mjera koje je Središnji državni ured za demografiju i mlade donio u proteklom razdoblju i na čemu im doista čestitam, a radi se o sljedećim mjerama. Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi niz mjera, a jedno od njih je poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Radi se o opremanju i uređenju dječjih vrtića gdje se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu javiti i ostvariti svake godine na tom natječaju značajan iznos za poboljšanje upravo materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Jedna konkretna mjera je i potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, to je upravo mjera na koju najviše mogu aplicirati općine, jedinice lokalne samouprave gdje mogu ostvariti maksimalan iznos od 220 tisuća kuna godišnje, a radi se o 500 kuna po djetetu što je iznimno bitno, pogotovo manjim općinama kako bi sve veće izdvajanja za predškolske djelatnosti jer znamo da su otišli i materijalni troškovi i režije i cijena hrane, sve to pada na teret, da, općina i gradova jer nije popularno podizati opskrbnine, dakle taj teret je sve veći i vidim i sam kao načelnik općine Dubrava koliko moramo svake godine sve više izdvajati da bi smo nadomirili te razlike. Zato nam je tih 220.000 kuna odnosno 500 kuna po djetetu godišnje od iznimne važnosti. Ja vjerujem da govorim u ime mnogih načelnika i gradonačelnika. Zanimljivo je istaknuti da kroz tu mjeru osiguravamo i jedan mjesec besplatnog vrtića za roditelje tako smo i mi u Dubravi osigurali već evo drugu godinu za redu jedan mjesec besplatnih opskrbnina za svu djecu i roditelje što uvelike olakšava roditeljima financiranje. Još ono što bih istaknuo uz ovaj očinski dopust koji uvodimo evo po prvi puta u trajanju od 10 radnih dana za zaposlene i samozaposlene roditelje za jedno dijete odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. To je posebno bitno istaknuti evo dobio sam kroz, kroz današnji dobio sam i pitanja roditelja koji imaju u svojim kolektivnim ugovorima kod svojih poslodavaca većina njih ima ugrađen i neki dopust koji ide na teret poslodavaca, naravno da ostaje i to. Dakle, ovaj očinski dopust od 10 odnosno 15 dana se nadograđuje i na tih 2, 3 ili 5 ili više dana koliko ostvaruju roditelji kod odnosno očevi ostvaruju kod svojih poslodavaca. To je po meni izuzetno dobra mjera i baš iz tog razloga naravno može se koristiti do 6 mjeseci dok dijete ne napuni 6 mjeseci života, ali naravno i sam kao relativno mladi otac znam koliko je bitno pogotovo u tim prvim danima biti uz suprugu i pomagati, a i samim time se više socijalizirati i identificirati kao novi i mladi roditelj. Ono što bih istaknuo je i povećanje iznosa to nije beznačajan iznos vezano za ovih 7.500 kuna. Dakle, najviši maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654 kune povećava se na 7.500 kuna. Kao što su rekli govornici i kolegice i kolege prije mene prije toga je taj iznos, prije nekoliko godina bio 2.600 kuna. Dakle, sa 2.600 kuna na 7.500 kuna je gotovo utrostručenje. To nije mala stvar i to treba naglašavati i to treba govoriti dakle taj maksimalan iznos za tih 6 mjeseci će biti 7.500 kuna i znam da će puno značiti. Vrijeme mi ističe, imao sam još puno toga za reći. Suradnja jedinica lokalne i regionalne samouprave sa, sa vladom je jako bitna jer općine, gradove i županije mogu kroz svoje mjere i kroz svoja proračunska sredstva značajno …/Upadica: Hvala./… poticati mlade roditelje. Zahvaljujem. Evo, sada je kolega Ante Deur završno u ime Kluba HDZ-a, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, poštovane kolege zastupnice evo danas je pred nama ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojeg je vlada uputila u sabor. Evo, prijedlog zakona možemo pozdraviti iz puno razloga. Jedan je rast cijena života koji je sigurno pokazatelj sa kojim sve izazovima i problemima se obitelji, mladi ljudi danas susreću. Pitanje demografije je i dalje pitanje svih pitanja. Kako zadržati mlade obitelji, kako im osigurati život, okruženje u kojem mogu ostvariti obitelj, imati djecu? Jer djeca su sigurno jedna blagost božja koja je daje jednu sliku života naše domovine. Današnja uloga obitelji i roditeljstva prilično se promijenila. Danas nije lako ni biti roditelj, složit ćete se svi. Zaposleni mladi ljudi sa djecom, mladi ljudi danas nalaze se u situacijama gdje s jedne strane pokazuju sve veće profesionalne ambicije, dok s druge strane prirodna želja svake mlade obitelji je zasnovati obitelj i imati djecu. Vlada RH odredila je pitanje demografske obnove kao jedno od strateških pitanja budućnosti Hrvatske i snažno zagovara nastavak rada na zaustavljanju negativnih demografskih mjera. Neke od mjera koje vlada preuzima prema mladima i obiteljima odnose se na obrazovanje, stipendiranje, osamostaljivanje, promicanje zapošljavanja na neodređeno vrijeme, poticanje, rješavanje stambenoga pitanja, jačanja obitelji kroz populacijsku poreznu, socijalnu, stambenu i druge sektorske politike. Sigurno da je nužno prepoznati potrebe mladih ljudi koji zasnivaju obitelj, pomoći im, ublažiti financijski teret te omogućiti lakše usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza. Izmjena i dopuna o roditelju i roditeljskim potporama koji se u proceduri …/Govornik se ne razumije./… u povećanju najvišeg iznosa naknade plaća samo je sve ovo povećanje koje su se u svim rastu ovoj vladi napravile, ovo je treće povećanje u mandatu vlade Andreja Plenkovića. U prvom mandatu Vlade RH dva puta je povećan maksimalan iznos naknade plaća za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene samozaposlene roditelje. Prvi put sa 2.660 kuna na 3.991, a drugi sa 5.654 na, na još prema većem povećanje su naknade plaća za vrijeme roditeljskog dopusta koje su na pola radnog vremena sa sadašnjih 2.300 na 3.658 kuna. Stoga pozdravljamo uvođenje i ovog očinskog dopusta za jer mlade obitelji će imati više mogućnosti u raspodjeli roditeljskog vremena, zajedničkog odgoja i brigu vlastite djece. Očekujem kako će i ove izmjene zakona kroz rast visine naknade na plaće utjecati na životni standard obitelji. Vjerujem kako će uvođenje očinskog dopusta dodatno potaknuti očeve u njihovom uključivanju, sigurno da je to i dosada bilo, ali ovo je jedan novi trenutak koji sigurno daje jednu i jednu radost i skrb o novorođenom djetetu u prvim danima djetetova života. Jasno je kako materijalna potpora nije jedina, ali vlada ulaže i kroz druge resore, kroz vrtiće, čuli smo koliko je financijski povećanje minimalne plaće, stambeno zbrinjavanje i porezne olakšice. Vlada je 2016. do danas uvela zajamčene mjere od poreznih olakšica na dohodak za mlade do 25.g. i 30.g., snižena je stopa PDV-a na 13% na razne potrepštine, hranu, sve moguće one osnovne potrepštine života koje jedna mlada obitelj susreće se po prvi put kao obitelj u svom životu. Isto tako ulaže se kroz razne mjere stambenog zbrinjavanja, ulaže se u izgradnju grad dječjih vrtića. Sigurno da dječji vrtići daju jedan poseban stimulans mladim obiteljima u tim njihovim životnim ambicijama i u poslu. Ono što vlada na državnoj razini i državni ured rade to je nešto što pokazuje i što može sigurno, kao što sam rekao danas, daje jednu poticaj i Gradu Zagrebu da se ugleda i da može uistinu s uključivim naporima sigurno u teškim vremenima pomoći uključivosti pomoć mladim ljudima. Evo zbog svega ovoga i navedenih činjenica

Hvala vam g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, na samom kraju evo ove današnje rasprave još jednom bih ponovila da Klub zastupnika SDP-a podržava implementaciju Direktive o ravnoteži između privatnog i poslovnog života u nacionalno zakonodavstvo, ali istovremeno izražava i žaljenje što to radimo 5 do 12 odnosno 20 dana prije isteka samog tog roka do koji smo dužni isto prenijeti, a to je 2. kolovoza. Drugo, s obzirom na najavljene sveobuhvatne izmjene zakona u koje će vlada ići, a koje su u ovom slučaju izostale mi ćemo ponoviti odnosno ja ću u ime kluba ponoviti još samo jednom nekoliko stvari za koje vas molim da na njih obratite pažnju, dio njih nije po nama dobro reguliran niti ovim prijedlogom zakona, ali mislim da se neke nejasnoće i unaprjeđenje sustava mogu postići njegovom implementacijom u daljnjem razvoju samog ovog sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Prvo ono što smatramo da je nužno nikoga ne diskriminirati i da roditeljske potpore zaista trebaju ići osobama koje percipiramo kao podijeljenu odgovornost i koje skrbe o djeci, neovisno o tome radi li se o bračnom partneru ili partnerici, izvanbračnom partneru ili partnerici, neovisno o tome radi li se o formalnim ili neformalnim životnim partnerima, neovisno o tome radi li se o članovima zajedničkog kućanstva ili članovima šire obitelji u slučajevima gdje imamo jednoroditeljske obitelji gdje skrb de facto spada samo na jednu osobu i prilično su u nezahvalnoj, nezahvalnoj poziciji i država bi im mogla asistirati na način da prepozna sve te različitosti u kojima današnja djeca žive i odrastaju i gdje skrb o njima preuzimaju i druge osobe koje nisu formalni bračni partneri. Isto tako kada imamo sporove vezano uz dokazivanje očinstva treba otkloniti sve zakonske barijere da se zbog tog postupka dokazivanja očinstva koji često zna biti dugotrajan miruju ili ne aktiviraju prava na korištenje određenih prava odmah prije završetka tih dugotrajnih postupaka. Treće, ono što također o čemu treba razmisliti je, još jednom ću ponoviti, o delimitiranju roditeljskih naknada, neovisno u drugom, u drugom dijelu, ali i kad govorimo i o očevima, neovisno o tome radi li se o ženama ili o muškarcima. Ovdje kada govorimo o očinskom dopustu vrlo često, to smo već danas čuli muškarci imaju više plaće, vrlo često je taj financijski aspekt razlog zašto niže plaćena osoba u toj obitelji, a to je najčešće žena, bude ta koja zapravo u punini koristi roditeljski dopust, a onda ne ostvarujemo onu punu intenciju direktive što je potrebno da se na neki način osigura da se otac više poveže s djetetom, da s druge strane ženu oslobodimo da može se vratiti na tržište rada, ali i razmisliti o tome da jedan dio tog dopusta bude neprenosiv odnosno da bude obvezan čisto da bismo i spriječili diskriminaciju potencijalnu očeva koji izraze želju kod poslodavaca da isti žele, žele koristiti jer toga još uvijek ima bez obzira što kao društvo napredujemo u nekim Treće, ako nećemo delimitirati te roditeljske potpore onda hajmo biti dosljedni, ako je za naknadu u punini, nazvat ću to tako u punom radnom vremenu, za korištenje u punom radnom vremenu je 225,5% osnovice onda neka naknada za korištenje u pola radnog vremena bude polovica od toga, a ne manje kao što je predloženo ovim, ovim zakonom. Jednako tako kad govorimo o zahtjevima roditelja djece s težim teškoćama išla je najava i nadam se da ćemo to vidjet u slijedećem zakonu, ne samo povećanje naknade nego i ono delimitiranje u smislu da njihova naknada ovisi o radnopravnom statusu drugog roditelja i da se ona ograničava u korištenju samo do 8.g. života. lijepo/…. Zakon ima nekakav iskorak, al očekujemo od onog drugog pravog sveobuhvatnijeg puno više. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Hvala, hvala. Evo i na kraju današnje rasprave obratit će nam se državna tajnica Željka Josić, izvolite. svima na raspravi. Hvala vam na konstruktivnoj raspravi. Hvala vam na konstruktivnim prijedlozima. Evo ja ću se osvrnuti samo na nekoliko komentara. Svi ste se dotaknuli demografske obnove i u tome ste svi aktivno sudjelovali i hvala vam na tome. Ono što trebamo znati da negativni demografski trendovi nisu se dogodili jučer niti su se dogodili preko noći već jedan cijeli, cijela desetljeća se ustvari događaju i ono što je bitno naglasiti da rađanje nije to koje će samo riješiti demografski, negativni demografski trend već imamo cijeli niz različitih drugih politika koje se moraju vezati na ovo. Ono što smo zaboravili da smo stara populacija, više od 20% stanovnika nam je iznad 65 godine, ali isto tako i dio stanovnika smo samim postajanjem članice EU izgubili migracijom. Dakle ono što u demografskom smislu moramo raditi je jedan dio koji radimo i kroz ovaj Zakon što ne može bit jedina mjera koja će ju potaknuti, ali može biti jedan kotačić u lancu, ali isto tako kroz cijeli niz drugih politika koji su vezani i uz obrazovanje i uz tržište rada i uz stanovanje. Ja ću se evo, osvrnuti i na ovaj zadnji komentar kolegice zastupnice Glasovac, da nismo izjednačili sve roditelje odnosno osobe izjednačene s roditeljima. To smo vrlo jasno propisali i kroz ove izmjene i dopune Zakona kroz čl. 2, ali isto tako i u čl. 5 u st. 6 i ono što je vrlo bitno, uskladili smo sa postojećom i regulativom zakonskom u RH sa Obiteljskim zakonom i sa posebnim propisima. Puno vas se osvrnulo i na djecu s teškoćama u razvoju, mislim da ne treba to ponavljati kako je primarno sustav socijalne skrbi sustav koji o tome skrbi. U ovom Zakonu postoje roditelji koji se brinu i koriste dopust za djecu sa težim smetnjama u razvoju, koji je propisan do 8. g. života no ono što mi kao država i kao Vlada želimo učiniti i što se doista čini kroz razne zakonske regulative i u području obrazovanja je riješeno i kroz pravilnike, da ta djeca imaju doista pravo sudjelovati i u osnovnoškolskom obrazovanju i u predškolskom odgoju i obrazovanju. Ja ću ovdje još jedanput naglasiti, puno smo se puta doticali predškolskog odgoja, sami osnivači su ti koji upravo poboljšanju kvalitete u predškolskom odgoju i obrazovanju mogu značajno pomoći i ovoj djeci i ne ne udaljiti iz od njihovih vršnjaka. Dakle nije samo potpora ta koja će pomoći već cijeli niz usluga koji može i mora biti na raspolaganju našim obiteljima, kako onima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, tako i onima koji imaju zdravu djecu. Druga stvar koja se spominjala je vezano za prekršajne odredbe, sve ono što svaka od propisanih, svako od propisanih prava podliježe naravno, prekršajnim odredbama ako ih poslodavci ne poštuju i mislim da smo to vrlo detaljno razradili. Kako smo vrlo brzo izišli iz okvira ovog Zakona, dotaknuli smo se i Zakona o radu i Obiteljskog zakona i brojnih drugih propisa, što samo ukazuje na to da ovo nije tako jednostavna tematika i da trebamo o njoj međuresorno razgovarati. Naime, ugovori na određeno vrijeme, ugovori o djelu sada su i izmjene i dopune Zakona o radu u tijeku i vjerujem da će se pronaći puno bolja rješenja, a što se tiče samih otkaza trudnica, to je isto tako, propisano u Zakonu o radu kroz prekršajne odredbe, kao i povratak samih žena sa njihovog rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta i nekvalitetna rješenja nakon njihovog povratka od strane poslodavaca. Evo, ja bih s ovim završila. Jasno, Zakon je kompleksan, treba izraditi novi Zakon i mi od toga nismo odustali, dapače, taj Zakon se radi i naša je intencija da dobijemo zakon koji će biti puno lakši u provedbi, ali isto i kvalitetniji za naše korisnike. Evo, hvala. **Vidović, Davorko (Nezavisni)** Zahvaljujem. Možete samo ostati, imamo repliku kolegice Sabina Glasovac. Gđo. Josić, ja se slažem da treba osigurati i vrtićku i školsku potporu za djecu s teškoćama, ali to neće riješiti problem roditelja djece s većim teškoćama, odnosno s težim teškoćama u razvoju i to ne opravdava činjenicu da i dalje ostaje zakonsko ograničenje da oni svoje pravo mogu koristiti do 8. godine života jer nažalost, za razliku od djece koje nemaju teškoće, ovdje tek počinju veći problemi za roditelje kada djeca krenu u školu, uz sav napor gdje oni njih moraju voziti i sve ono što zapravo izazove s kojima se susreću, oni nažalost ne splašnjavaju kako djeca odrastaju nego vrlo često postaju sve zahtjevniji i postaju sve teži za njih same. Toliko mislim da je to još jedan dodatni argument za to da se ide u tom pravcu da se ukine ta mjera. Evo, možete odgovoriti. A što se tiče one djece koje nisu unutar ovog Zakona i koje imaju puno teže teškoće u Zakonu o socijalnoj skrbi propisan je drugi oblik, a to je roditelj-njegovatelj. Evo, izvolite vi. Zaključujem ovime raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti o ovoj točci dnevnog reda. Nemojte još, nemojte još žurit ostanite još samo kratko. **Reiner, Željko (HDZ)** Ima vas samo troje pa